Nastavljamo sa sjednicom i prelazimo na - Prijedlog zakona o posebnom porezu na primitke zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. broj 446 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Prilikom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku.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 Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Državni tajnik u Ministarstvu financija gospodin Ivica Mladineo. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene saborske zastupnice i saborski zastupnici. Pred nama je nacrt Prijedlog zakona o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke. S ovim zakonom obuhvaćamo sve one druge vrste dohotka koje u onome prvome zakonu kriznome, kada smo donijeli i kada smo oporezivali dohodak od nesamostalnog rada, znači plaća i mirovine i drugi dohodak, znači s ovim zakonom obuhvaćamo i sve ostale vrste dohotka. Razdoblje važenja ovog zakona se predviđa od 1. listopada, pa do 28. veljače 2011. najveće razdoblje oporezivanja bi bilo također 17 mjeseci kao što je bilo i u prvom zakonu. Što se obuhvaća ovim zakonom? Obuhvaća se samostalnost djelatnost od obrta i s obrtom izjednačene djelatnosti, djelatnosti slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede. Znači svi oni samostalci koji vode knjige prema Zakonu o porezu na dohodak. Također je predviđeno da se ovim zakonom obuhvati primici poslovnih najamnina, zakupnina, iznajmljivanje stanova, soba i postelja putnicima, turistima. Znači dohodak od imovine i imovinskih prava. Također dohodak od kamata izuzimanja imovine i opcijska kupnja vlastitih dionica. Znači dohodak od kapitala i

Način plaćanja je za sve vrste dohodaka sličan. U prvome, znači kod plaća i mirovina, osim dohotka od samostalnih djelatnosti koji bi se ipak plaćao na jedan poseban i specifičan način i od samostalnih djelatnosti moraju voditi svoje knjigovodstvo, moraju vršiti obračune i moraju podnositi godišnju poreznu prijavu za svaku kalendarsku godinu. Tako da za samostalne djelatnosti bi se plaćali predujmovi za 2009. godinu, znači 10,11 i 12 mjesec na osnovu prijava za 2008., a za 2010. godinu bi se plaćao predujam u prvom mjesecu na osnovu prijave 2008., a za ostatak godine na osnovu prijava 2009. godine koja se podnosi 28. Za razdoblje ona dva mjeseca u 2011. predujmovi bi se plaćali na osnovu za prvi mjesec na osnovu prijave 2009., a za drugi mjesec na osnovu prijave 2010. godine. Kod obrtnika i slobodnih zanimanja, također bi se vršio i godišnji obračun, tako da obveza za uplatu za 2009. godinu bi se radila na osnovu prijave 2009. koja se podnosi u 2010., a za 2010. godinu na osnovu prijave za 2010. koja se podnosi u veljači 2011. i radilo bi se na način da bi ovi predujmovi koji su se uplaćivali tokom godine korigirali s obvezom iz prijava. I ukoliko je razlika za uplatu, onda bi se uplatila razlika, a ukoliko je uplaćeno više, onda bi bila razlika za povrat. Dva mjeseca 2011. godine zbog kratkog roka, a iz zbog načina obračuna, predviđeno je da se plaća prvi mjesec na osnovu prijava 2009., a drugi mjesec na osnovu prijava 2010. i to bi bio konačan porez. Kod najamnina, zakupnina znači dohotka od imovine, plaćalo bi se na osnovu rješenja koja se dobiju i umanjenu za 30% i umanjen za porez i to bi bila osnovica za plaćanje. Moram još napomenuti da je predviđeno i oporezivanje samostalne djelatnosti. Ukoliko plaćaju prema paušalnom iznosu i plaćalo bi se na način da bi im se primici umanjili za 50% i na ostatak bi se plaćao porez. Također kod iznajmljivača soba i postelja u turizmu, također bi se na isti način plaćali primici umanjeni za 50% i na ostatak bi se plaćao ovaj porez. Osnovice su također kao i u prvom zakonu, znači preko 3 tisuće pa do 6 ili jednako 6. i preko 6 tisuća bi bila onaj iznos od 4%. Prekršajne odredbe također su predviđene kao i u prvom zakonu. Znači novčanom kaznom od 20 do 500 tisuća pravne osobe, dok bi fizičke osobe bile od 5 pa do 100 tisuća kuna. Evo, gospodine predsjedniče. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. U ime Odbor za financije i državni proračun, gospodin Goran Marić, predsjednik odbora. Izvolite.

Prijedlog zakona o posebnom porezu na primitke od samostalnih djelatnosti i ostale primitke i to kao matično radno tijelo. Uvodno je predstavnik Vlade Republike Hrvatske da je povod za donošenje ovog zakona gospodarska situacija u Republici Hrvatskoj u kojoj su zbog ekonomske i financijske krize prihodi državnog proračuna znatno manji od potreba za uobičajeno financiranje svih javnih obveza, uključujući i mirovinsko osiguranje. Predloženim zakonom i Zakonom o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke posebni porez plaća se po svim izvorima dohotka koji su oporezivi porezom na dohodak, a prema Zakonu o porezu na dohodak te na dividende i udjele u dobiti. Visine poreznih stopa istovjetne su poreznim stopama propisanim Zakonom o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke tako da se poreznom stopom od 2% oporezuje ukupni iznos prosječnog mjesečnog primitka koji prelazi iznos od 3 tisuće kuna do iznosa 6 tisuća kuna, a poreznom stopom od 4% oporezuje se ukupni iznos prosječnog mjesečnog mjesečnog primitka iznad 6 tisuća kuna. Predloženim zakonom uređeno je i da se poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke obračunava i plaća za 2009. i 2010. godinu i to na temelju konačnog obračuna. Odbor je raspolagao i pisanim stajalištem Hrvatske obrtničke komore o predmetnom prijedlogu kojim se protive uvođenju ovog posebnog poreza na dohodak od samostalnog obavljanja djelatnosti i osim toga dvije su primjedbe dali na takav zakon. Ali u raspravi na odboru jednoglasno nisu podržane primjedbe iznijete u pisanom mišljenju Hrvatske gospodarske komore u svezi odredbi iz članka 5. stavak 7. kojim se predlaže da se izdaci u slučaju paušalnog oporezivanja priznaju najmanje u iznosu 70% primitaka, a osnovica za krizni porez da se utvrdi kao razlika dohotka uz priznanje 70% izdataka i pripadajućeg paušalnog poreza na dohodak. Isto tako, jednoglasno nije podržana ni primjedba da se smanje propisane kazne fizičkim osobama za neplaćanje predmetnog poreza. Odbor je jednoglasno podržao prijedlog Vlade Republike Hrvatske da se sukladno članku 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora predloženi zakon donese po hitnom postupku, a nakon rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je većinom glasova, 6 glasova za i 2 glasa suzdržana, predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke. Hvala lijepo. **Bebić, Luka U ime kluba SDP-a gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras,

Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici. Gospodine državni tajniče. Prvo što ću reći je da Klub zastupnika SDP-a ne može biti za zakon koji hrvatskim građanima dodatno uzima novac, a da država prije svega nije krenula od sebe, da nije napravila gotovo nikakvu uštedu u proračunu za ovu godinu, nego je nastavila sa svojom rastrošnom politikom koja je na djelu već šest godina. Ali naravno, kada imamo zakon koji smo donijeli prije dva mjeseca i koji su hrvatski građani prihvatili pod nazivom harač, normalno da sada ne mogu biti izuzeti ni drugi građani. Zato će Klub zastupnika SDP-a glasati suzdržano o ovom zakonu. Ono što je bitno reći i oko čega moramo danas povesti raspravu je kakav je to utjecaj harača na život hrvatskih građana nakon mjesec, dva primjene. Samo u jednom mjesecu hrvatska Vlada je prosječnom hrvatskom radniku umanjila plaću za 168 kuna, odnosno preračunato u postotke 3,4%. Samo u jednom mjesecu pod obrazloženjem i to da paradoks bude veći nakon trećeg rebalansa proračuna je rekla uštedit ne možemo ništa, ali vama možemo uzeti. 3,4% u jednom mjesecu. To kada uspoređujući sa proteklom godinom gledamo, harač je vratio plaće na iznose od prije godinu i nešto dana. Kada se još na to uzme inflacija jasno je da HDZ-ova Vlada ne čini ništa, nego teret krize prevaljuje na hrvatske građane i to ovdje moramo reći i sa time se SDP ne slaže. I ove informacije koje HDZ pušta kao vidjet ćemo sljedeće godine će možda biti bolje pa ćemo skratiti trajanje Zakona o haraču. Možda to bude samo 6, 7 mjeseci. Moramo poručit hrvatskim građanima da ništa od toga dok je HDZ na vlasti. Mogu uzimati samo vama, od sebe neće uzeti ništa. A koji je udar na hrvatske građane dovoljno je reći, ne samo da smo im uzeli rekao sam 3,4% odnosno ne mi nego hrvatska Vlada i HDZ i koalicijski partneri, 3,4% od plaće, nego imaju i dodatne troškove koji dodatno udaraju na standard građana. U rujnu su morali izdvojiti nekoliko tisuća kuna obitelji za svoje školarce, za prijevoz itd. Znači, ne govorimo samo o tome da je direktno uzeto iz plaće, nego je svakoj hrvatskoj obitelji uzeto i još dodatno za ostale troškove. I zbog toga svakim danom je sve više nezadovoljnih ljudi koji opravdano govore zbog čega Vlada ne čini apsolutno ništa. Kakav je to antirecesijski zakon i kakve su to antirecesijske mjere koje se prvenstveno usmjeruju prema građanima Republike Hrvatske? Harač 2, kako bih ga ja nazvao, koji danas imamo na dnevnom redu odnosi se na one profesije koje nisu obuhvaćene u prvom obliku zakona, obrtnike, slobodna zanimanja itd. i od njega se namjerava uzeti po nekim kalkulacijama 120 dodatnih milijuna kuna. I harač 2 koji danas donosimo je jedan od razloga zbog čega hrvatski građani opravdano govore, prvi zakon koji ste predložili gospodo iz HDZ-a nije ustavan, nismo svi isti. I sada nakon tako loše pripreme zakona koja je i priznanju gospođe Kosor donesen na prijedlog ad hoc rasprave na Gospodarskom vijeću gdje je jedan dio građana, i to građana koji redom ostvaruju i veće prihode nego što na žalost ostvaruju naši umirovljenici i oni koji su oporezivani već sa 3000 kuna. Ali građani opravdano govore, ako smo mi izuzeti taj zakon, ako su ti ljudi izuzeti taj zakon nije ustavan zbog toga šta na temelju članka 51. Ustava svatko je dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova u skladu sa svojim gospodarskim mogućnostima. Znači, svi smo pred državom u tom smislu isti bez obzira iz kojeg tko izvora i na koji način zarađivao. I zato opravdano kažem hrvatski građani smatraju da je taj zakon neustavan i opravdano se i ja ih pozivam i ovim putem da nastave da šalju žalbe Ustavnom sudu, možda će Ustavni sud ako ima pravde i ukinuti taj neustavan zakon. Na žalost, taj zakon sigurno neće pomoći nikome u Hrvatskoj u izlasku iz recesije zbog toga što smanjenjem potrošnje, smanjenjem prihoda koje hrvatske obitelji ostvaruju od svoga rada apsolutno smanjuje se generalno potrošnja i recesija će imati veći utjecaj nego šta bi to trebala imati. I onda je nevjerojatno da Vlada i tvorci politike, gospođa Kosor i gospodin Šuker, govorim proračunske politike, govore da će u sljedećoj godini proračunski rashodi ostati na istoj razini. Opet šalju poruku građanima ne, mi nećemo ništa uštedjeti, a vama ćemo zato uzeti 3 milijarde kuna iz vaših plaća. I onda gospodin Šuker ima hrabrosti reći pazite ovo kaže gospodin Šuker: “Pesimizam je najveći problem Hrvatske i oni koji šire pesimizam najveći su problem Hrvatske.“ Pa gospodine Šuker vi ste ti koji širite pesimizam zbog toga što zbog vaše nesposobnosti i vaše politike hrvatski građani ne vide izlaz iz gospodarske krize. Da, pesimizam uzrokovan nesposobnošću Vlade i politikom Vlade je najveći krivac što je uopće pesimizam u Hrvatskoj vlada. I na kraju, apsolutno smatramo da je jedino rješenje koje može vratiti ovo što je gospodin Šuker zaziva optimizam u Hrvatsku je odlazak HDZ-ove Vlade sa vlasti vlasti i nuđenje politike koja će pošteno napraviti raspodjelu i javnih rashoda i na kraju dati i na taj način kroz uštede u proračunu polet hrvatskom gospodarstvu da se Hrvatska izvuće iz recesije. A vi gospodo u HDZ-u možete se čuditi, ali vjerujte svakim danom sve više građana ne da nema povjerenja u ovu Vladu, nego jednostavno ovoj Vladi ne daje prolaznu ocjenu što se vidi i iz svakodnevnih istupa čak i sindikata koji su otvoreno protiv ovakve socijalne politike Vlade. Ali ono što je najbitnije sve više građana ne ne vjeruje i traži da se ova Vlada i ova politika promijeni. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Imamo nekoliko ispravaka. Prvi je gospodin zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. **Hebrang, da su kako kaže kolega građani novi Porezni zakon prihvatili pod nazivom harač. Naziv harač je zlonamjerno nametnut od opozicije, od nekih medijskih krugova a vjerojatno podsjeća na ono razdoblje kada je za vrijeme Račanove Vlade plaća smanjena puno više nego sada. Smanjena je puno više bez dogovora sa sindikatima i tada su to zvali haračan, pa valjda sada hoće analogiju na harač. Ovo je krizni porez koji domoljubi u nekim europskim zemljama nazivaju porez solidarnosti. Drugo što je točno Drugo što je točno kaže porez na plaće je porez krizni je smanjio plaće na one od prije godinu dana. Molim vas www.hrvatskizavodzastatistiku. Tu vam je kompjuter na stolu ako se znate služit s njim kaže ovako. Za osmi mjesec kada je krizni porez umanjio plaće za 1,1% gdje je plaća veća ove godine u odnosu na prošlu za 1,8% uračunajući i ovo smanjenje. Ukupna plaća je veća bez obzira na krizni porez uračunat je u osmom mjesecu, čitajte kompjuter, plaća je veća 1,8% a sa lipnjem je veća 4,4%. I jedina smo zemlja u regiji i u ovom dijelu Europe u kojoj je prosjećna plaća porasla unatoč kriznom porezu. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispravak gospodin zastupnik Boris Kunst. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepa. Pa ja ću isto na ovom tragu obzirom da je kolega Maras rekao da su harač prihvatili kao naziv za krizni porez hrvatski građani što je potpuno netočno. Ja ne znam da li je on neku anketu proveo kod hrvatskih građana pa ima takve podatke, odnosno to je nametnuto od SDP-a. Ali kad već govorite o haraču iz SDP-a, pa dajte onda bar probajte doći do spoznaje što je harač. Harač se naplaćivao od svake muške nemuslimanske glave kao vrsta otkupa za ropstvo. Ja ne znam zašto vi jednu vjeru koja je u Hrvatskoj prisutna i to su hrvatski građani Muslimani toliko vrijeđate kroz ovu svoju priču, jednostavno ih ne uvažavate hrvatski građani, jer i ti ljudi isto plaćaju taj krizni porez i nema potrebe da ih onda vrijeđate na taj način, na jedan podmukli način. Hvala lijepo.

pjesništva, ja ću reći samo rečenicu da je netočno komentar gospodina Marasa, a mislilo se na hrvatsku Vladu uštediti ne možemo ništa i HDZ-ova Vlada ne čini ništa. Kad govorimo o uštedama upravo prije svega Vlada kroz mjere kako u Vladi, kako i mi danas kroz mjere Sabora uštedama isto tako i kroz javna poduzeća se radi o milijardu ili dvije ušteda kao takva pa molim da to kao takovo prihvatimo kao činjenicu uz uvažavanje da su nam puna usta hrvatskih građana i pozivanja na teškoće u kojima živimo upravo na ovaj način kada kroz sustav gdje je država ili većinski vlasnik ili može donijeti mjere uštede, onda to na ovaj način i čini. Hvala. Hvala. Ispravak, gospodin Dragan Kovačević. Izvolite. **Kovačević, Dragan (HDZ)** Pa na žalost, moram također ispraviti ovu tezu da porez o kojem danas raspravljamo i o kojem smo raspravljali prije par mjeseci, da je harač. Dakle radi se o porezu solidarnosti, o kriznom porezu i ovo možemo smatrati kao uvredom. Hrvatska nije nikakva osmanlijska država, Hrvatska je demokratska država i koristi sve one legalne instrumente kako bi izašla iz ove postojeće krize, kako bi očuvala radna mjesta, nasuprot onome što dolazi iz određenih političkih krugova gdje se priziva kaos, gdje se priziva ulica i to HDZ neće dopustiti. Hvala lijepa. Idemo dalje. Sada je na redu klub HNS-a, i gospodin zastupnik Goran Beus Richemberg. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče. Odmah na početku reći ću da za razliku od kluba SDP-a koji će biti suzdržan na ovome zakonu, klub HNS-a …/Zbog Vidim da niste iznenađeni i to je dobro. To znači da je politika HNS-a više nego kristalno jasna i vama u HDZ-u. Zašto protiv? Prije svega ovo je jedan paradoksalan zakon, jer nominalno pokušava izjednačiti u opterećenju, neću reći sve, ali veliki dio građana, odnosno različite kategorije sa kategorijama radnika, seljaka i umirovljenika. Međutim on je u svome konceptu, on je duboko suštinski apsolutno nepravedan i zato niti nam je bio prihvatljiv tzv. Zakon o haraču na malu raju, niti nam je prihvatljiv ovaj Zakon o haraču za veliku raju. Radi se naprosto o zakonu koji izvire iz temeljne obmane koja nam se servira, prije svega iz Vlade, a ta obmana počinje uglavnom mantrom da je svijet zahvatila globalna financijska kriza koja se prelijeva onda i na Hrvatsku. Gore od neistine je samo poluistina, a ovo je poluistina, jer tko god znade što se doista događa u svjetskome gospodarstvu znade vrlo dobro da je srce globalne financijske krize u financijskome sektoru. I da je krenulo sve iz rizičnih plasmana koje su banke i osiguravajuća društva radili i izgubili ogromni novac, a onda je država u čitavom nizu slučajeva od Amerike do Češke intervenirala da bi financijski sektor spasila od kolapsa. Zdravim državnim novcem. Naravno da se to odrazilo na gospodarstvo, jer banke više nisu imale sredstva za kreditiranje proizvodnje. A što se kod nas događa? Potpuno suprotno. Dakle kod nas srce krize nije u financijskom sektoru. Banke posluju jako dobro. U ovim uvjetima u kojima njihove banke majke gube ogromne novce u inozemstvu, one bilježe tek pad profita od 14%. Dakle to je za ove uvjete sjajno poslovanje. Gdje je onda srce krize? U javnome sektoru, u državi. Država je ta koja je potrošila u zadnjih nekoliko godina prosječno 9 milijardi kuna više nego što je uspjela namaknuti. I sad je to došlo na naplatu. Kad se troši ono čega nemate, može jedno izvjesno vrijeme, pa onda idete na financijsko tržište zaduživati se, pa isisate kompletnu gotovinu koja se ovog časa nudi na bankarskom tržištu u Hrvatskoj, plaćate to po vrlo visokim kamatama i onda se mi čudimo što banke u Hrvatskoj ne financiraju proizvodnju i tekuće poslovanje. Pa njima to ne treba. Oni su s državom dogovorili ukamaćivanje svojih sredstava puno puno više nego što to rade njihove banke majke u inozemstvu. Ne treba se njima zezati sa poduzećima, sa poduzetnicima, obrtnicima, kad znaju da je država tu koja će svaku slobodnu kunu sa financijskoga tržišta posisati da bi kreditirala svoju potrošnju. I naravno kad država nema novaca, a nema niti koncepta štednje da smanji svoje apetite, onda rastu potrebe da na svim mogućim sektorima uzme što je moguće više, a onda cijedi i suhu drenovinu, a to je upravo koncept ovih dvaju zakona. Umjesto da građanima ostavi što više sredstava koje su zaradili od svoga rada, da ih potiče na potrošnju, da ih potiče da kupuju kako bi očuvali radna mjesta u trgovini i uslužnim servisima, ona zapravo straši ljude i lošim porukama stvara upravo ono protiv čega se, kao eto, čudom čudi ministar Šuker, a to je pesimizam. Ljudi su onoga časa kad su vidjeli da država nema instrumente kojima će stabilizirati financijsko poslovanje u državi, kada je narastao unutarnji dug na 18 milijardi kuna, se stisli i znaju da im nitko ne može pomoći ako ne pomognu oni sami sebi i zato je tako drastično porasla štednja u bankama, a pala potrošnja. I što smo dobili? Dobili smo to da će do konca ove godine prema Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, ne prema našim projekcijama iz opozicije, nekoliko desetina tisuća ljudi izgubiti radna mjesta. I kad je Vlada u poziciji da procijeni što je pametnije, da ta radna mjesta budu izgubljena u javnom sektoru gdje se ne stvara nova vrijednost ili u realnom sektoru, Vlada naravno kaže u realnom sektoru, zaboravljajući da čovjek koji radi u proizvodnji i uslužnim djelatnostima financira i sebe i onoga u javnome sektoru. I što ćemo dobiti? Dvostruki negativni efekt. I zato nam treba iscijediti suhu drenovinu da zadnju lipu uzmemo ako je moguće jer nemamo koncept štednje. Kad u 6 godina vodite ovakvu fiskalnu politiku kakvu vodi ova Vlada i to licemjernu, jer nemojmo zaboraviti još prije godinu i pol dana rugali ste se svima koji su tražili poreznu reformu i koji su tražili ukidanje nekih poreza, odnosno uvođenje nekih drugih kojima bi se oporezovao kapital, dakle tada ste im se rugali na sav glas, lijepili plakate po čitavoj Hrvatskoj, a danas. Danas je to normalno. Danas je to standard. A zašto? Zato jer imamo ministra financija koji je u duši i po svome habitusu poreznik. To nije nikakva tajna. Čovjek je cijeli svoj radni vijek manje-više proveo kao kao poreznik i njegov način razmišljanja je samo uzmi gdje možeš, a ne upravi što imaš, smanji potrošnju u javnome sektoru. Ministar financija mora biti vrhunski financijski menadžer a ne samo vrhunski poreznik, za vrhunskog poreznika dovoljno je dobro imati šefa porezne uprave, dobro je imati vrhunske državne tajnike, ali ministar financija mora vidjeti preko svih tih planina poreza. On mora biti taj koji će fiskalnu politiku uskladiti s potrebama razvoja gospodarstva a ne obrnuto. Prilagođavati funkcioniranje gospodarstva potrebama poreza koji pune proračun. To se kod nas događa 6 godina i sada se mi čudom čudimo, to su isti ljudi. Ovo ljeto izišlo je u javnost upravo ovo o čemu danas govorimo. A to je da veliki broj ljudi koji ostvaruju prihode na različite načine prije svega slobodnim zanimanjima ostali su izvan škara javnoga harača. I nota bene gospodine Kunst nemojte brkati vjeru s pričom o haraču. Harač nije bio vjerski porez i nikakve nema veze sa Islamom. Budite dosljedni, dosljedni, harač nije vjerski porez i tvrdnjom o tome da ima ikakve veze sa islamom zapravo vi vrijeđate islam. Harač je specifičan porez uveden u jednoj od tadašnjih srednjovjekovnih država koja se zvala Otomansko carstvo. Otomansko carstvo. Nemojte na Internetu tražiti svu pamet svijeta jer na Internetu ima jako puno polu istina istina konzultirajte se sa stručnjacima o tome i nemojte petljati vjeru u nešto s čim ona veze nema, ako baš hoćete postoji drugi vjerski porez o tome ću vas podučiti kasnije. Ali kada je već o haraču riječ nemojte se buniti na tu riječ jer to je kontraproduktivno jer samo iritirate građane koji su to već prihvatili kao normalnu normalnu kategoriju. Pomirite se s tim, vratite se na zemlju činjenica je da ljudi više ne žele honorirati HDZ-ovu financijsku ekonomsku politiku. I to je tako. Prema tome, što prije vidite da je kraj Vlade HDZ-a blizu to će vam biti lakše pomiriti se s njim i manje ćete se iščuđavati nego što vam se to dogodilo 2000. godine. Vlada je imala širok prostor djelovanja prije svega u ubiranju poreza koji su već propisani a koji se neredovito plaćaju. Vlada je imala velik dijapazon mjera u suzbijanju sive ekonomije koja je teška milijarde kuna, Vlada je imala mogućnost da štedi na svojim troškovima. Kaže gospođa Kosor da je preporuka Vlade da nema novog zapošljavanja u javnom sektoru. HDZ-ovi gradonačelnici nedavno izabrani listom sistematiziraju nova radna mjesta i zapošljavaju nove ljude bez ikakvoga obzira prema onome što kaže Vlada. To rade vaši ljudi. Bilo bi dobro da i to kontrolirate. I drugo ovim se Zakonom po prvi puta ulazi u zonu štednje. Što je dopunsko mirovinsko osiguranje nego jedan oblik štednje, što je životno osiguranje nego vrlo važan aktivan oblik štednje. Prvi put je država zagazila u prostor štednje i kaže građanima, to to što vi štedite nije dobro jer da je dobro ne bi vam oporezivali, sada vam uzimamo porez. To je samo korak od odluke Vlade da nam se oporezuje štednja u bankama. Jeste li svjesni kakvim se opasnim stvarima igrate. I onda kada izgubite vlast čudom ćete se čuditi zašto narod nije prepoznao vašu viziju razvoja Hrvatske. HNS ne može podržati takav koncept koji zastupa ova Vlada, kao što nismo podržali koncept koji je ishodio harač za malu raju nećemo ni ovaj za tzv. Veliku. Hvala lijepa. lijepa. Posebno na podukama oko harača i to. Svi koji su provodili harač zvali su se haračlije a koji su provodili hajke zvali su se hajkači, pa malo da proširimo te pojmove i da ih povežemo. Hajkači. Imamo jedno sedam ispravaka, pa ćemo početi Damir Kajin prvi. Gospodin Beus je spomenuo da je nelikvidnost 18 milijardi kuna, taj termin je upotrijebio, mislim da ste u krivu. Na današnji dan nelikvidnost premašuje 24 milijarde kuna, a do kraja godine ne bi se trebali začuditi ako bude i preko 30 milijardi kuna. Ili će država u ovom trenutku početi podmirivati svoje obveze ili će veliki sustavi poput Peveca, Agrokora itd., podmirivati svoje obveze ili ćemo u 2010. suočiti se sa kompletnim urušavanjem financijskog sektora. Ili će INA, Hrvatska elektroprivreda prestati potkopavati nacionalni suverenitet ili će se zemlja kao takva urušiti, a da će se to uskoro dogoditi svjedoči i ovo kadriranje, da ne spominjem naše kolege kako su oni vezani sa nabavom struje itd., pustimo to o tome će se više govoriti ali sigurno to što se zbiva ili kamo zemlja ide nije obećavajuće. Ja mogu razumjeti Vladu, 2010. treba država refinancirati više od 18 milijardi kuna. 87%... **Bebić, Luka (HDZ)** Što se ispravlja u prethodnoj raspravi? **Kajin, krivi navod da je unutarnja nelikvidnost 18 milijardi kuna, uz to sam još nešto dodao što smatram da mogu time još Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin Gordan Maras ispravak izvolite.

ali da uzima gdje može. Što je netočna tvrdnja, jer on vrlo često baš sa svojim zakonima uzima tamo gdje ne može, gdje ljudi nemaju novca. On je sa svojim zakonima uzeo ljudima koji imaju 3 tisuće kuna plaće 2%. Jedan dan u mjesecu im je rekao, ovaj dan nemojte ništa potrošiti to ćete dati meni da ja dam u troškove države. Hvala lijepo. Ispravak gospođa Dubravka Šuica. Izvolite. **Šuica, Dubravka (HDZ)** Ispravljam dva netočna navoda. Jedan je navod koji je rekao gospodin Beus da je ministar Šuker poreznik u duši. Ne bi bila točna konstatacija jer vi ne znate što je ministar Šuker u duši, to samo vjerojatno on zna i njegovi bliži. On je dobar ministar, izvrsno vodi financije ove države, a vi očito vaše lokalne animozitete prenosite na ovu sredinu u odnosu prema ministru Šukeru. Drugi netočan navod da HDZ-ovi gradonačelnici novoizabrani uvode sistematizaciju i zapošljavaju nove ljude, upravo suprotno, upravo SDP-ov i vaš HNS-ov gradonačelnik u mom gradu zapošljava nove ljude. Pune su "Narodne novine" oglasa i vrši totalnu centralizaciju, a jedan od dosega razvoja lokalne samouprave u Hrvatskoj je upravo decentralizacija, a on je izvršio potpunu centralizaciju i kani to napraviti i s kulturnim i s komunalnim institucijama u gradu Dubrovniku. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispravak, gospodin zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Pa, kolega Beus je rekao, veli da se nije baš dobro služiti internetom uvijek jer tamo ima svašta. Pa ima, ja se slažem, svašta samo tada samo tada kad je u pitanju, kad iznose vaše izlaganje, tada stvarno se svašta može pročitati, ali inače cijeli pismeni svijet se služi internetom, to bi trebali znati, osim vas. Hvala. Ispravak, gospodin zastupnik Ivan Bagarić. kad ste se pozvali na kolegu Kunsta koji je kazao da je harač vjerski porez. On to nije rekao. On je rekao … /Upadica se ne čuje./… ne nego on to nije rekao, on je rekao da je harač uvela jedna sila na ovome prostoru za nevjernike, tako je rekao, da, za nevjernike dakle i nije se odnosio na muslimane, a ovaj porez solidarnosti se odnosi i na muslimane u Hrvatskoj. I onda je kazao, nemojte ljude vrijeđati. I druga stvar, kad je u pitanju gospodin Šuker i Vlada, dakle oni su osigurali da ljudi imaju mirovine, da imaju plaće i osigurali sa ovim svim što ste vi prozvali haračem, time su osigurali stabilnost sustava i zbog toga ljudi nisu na ulici. Izgleda da je to vaš veliki problem, jer da vi ne želite i da … /Govornik se ne razumije./… samo prema tome da se ljudi iziđu na ulice ne bi ih pozivali da iziđu na ulice i pored toga što imaju i plaće i mirovine. Prema tome, dakle vaš je cilj doista ulica i ne znam ni ja, na taj način valjda doći na vlast kad se ne može drugačije. Hvala gospodine predsjedniče. Uvaženi zastupnik je ovdje više puta spominjao riječ harač, harač je na ovim prostorima provodila strana okupaciona sila. Posebni porez je uvela hrvatska Vlada i ovaj legitimni, legalni Sabor. To je solidarni porez kako reče gospodin Hebrang. Plaćaju ga građani Hrvatske i svi vi koji ovaj porez nazivate haračem stvarate sliku u javnosti da hrvatsku Vladu doživljavate kao tuđinsku, a hrvatsku državu, državu koja nije vaša. Tako da imamo izbor, imamo izbor, možemo ga zvati solidarni porez ili harač, birajte.

Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolega Beus je izrekao više netočnih navoda, ja ću se osvrnuti samo na dva. Jedan je da HDZ-ovi načelnici listom sistematiziraju nova radna mjesta. To je netočno. U okružju koje ja vrlo dobro poznam HDZ-ovi ili načelnici, gradonačelnici koalicije niti govora ne sistematiziraju nego u datim okolnostima štede naravno i nastoje unaprijediti kvalitetu življenja u svojoj sredini, a to je potvrda povjerenje birača koje su dobili na proteklim izborima i to vam ne potvrđuje vašu tezu da HDZ će uskoro otići. Niti govora, posljednji lokalni izbori pokazuju što se događa, dakle HDZ dobiva povjerenje i idemo dalje. Hvala. Dobro. Treba biti optimističan pa makar i, to je vrlo pohvalno biti optimističan i spomenuti od 21 godine samo jednu godinu i to 2000. Idemo dalje, u ime kluba HDZ-a gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovani predstavnici Vlade, cijenjeni kolegice i kolege. Ne postoji pogodnija tema, pogodniji zakon za napade, za kritike, za osude, za politička prepucavanja od zakona kad se donosi novi porez, ali ipak moramo krenuti i od realnosti i uvažavati i činjenice i događanja i okružje koje je oko nas. Bez obzira što je ovo bio prijedlog na temi Prijedlog zakona o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i druge primitke, čini mi se da dosadašnja rasprava je bila najvećim dijelom vraćanje na Zakon o posebnom porezu na plaće i mirovine. Taj zakon je bio i došao na dnevni red i izglasan, a onda u javnosti, a i sa strane i opozicije i stručne javnosti osuđena i Vlada i HDZ kako je to propustio oporezovati one koji su najbogatiji u ovom društvu. Pa evo upravo sad ispravljamo to što smo propustili u ova 2 mjeseca učiniti. Dakle, u ovoj situaciji kad je ekonomska kriza nesumnjivo svugdje u svijetu, nesumnjivo i da je u Hrvatskoj, biti protiv toga da se oporezuju oni koji najviše zarađuju, a znate da su poduzetnikom godine čak proglašavani odvjetnici, iako odvjetništvo ni po kojoj definiciji ne može spadati u poduzetništvo, pa stomatolozi, liječnici, javni bilježnici i svi drugi, da su izuzeti od posebnog poreza, od tzv. kriznog poreza. Evo ovim zakonom ih se obuhvaća i ovaj zakon ispravlja to što smo propustili. Koncentrirati se samo na krizu u svijetu, kao da kod nas krize nema, to je pogrešan put. Ekonomska kriza je sudbina, povijest nas uči, svake generacije. Eto, nažalost i našu generaciju pogodila i to najrazornija do sada ekonomska kriza u svijetu. Iako mnogi stručnjaci govore da nije, ali pokazat će se, jer ova kriza još nije pokazala svoje krajnje posljedice. I nije točno da se ona nije prelila i na hrvatsko gospodarstvo, pa samo kada bismo psihološki moment uključili, onda možemo vidjeti kolike su posljedice velike i u Hrvatskoj. Pa u cijelom svijetu se događa da propadaju banke, da propadaju tvornice, da se otpuštaju radnici, pa to onda utječe psihološki i na ponašanje samih Hrvata i građana Hrvatske. Pa ne mogu ni zamisliti samo ako je 10 zrakoplovnih nesreća danas u svijetu, koliko će se to odraziti i na zračni promet i u Hrvatskoj, bez obzira ako se to ne dogodi u Hrvatskoj. Ali suvremeno ekonomsko društvo u kojem živimo pokazalo je sve svoje slabosti, pokazalo je nemoć da osigura punu zaposlenost, kontinuirani rast proizvodnje, a ova diljem svijeta neoliberalna ekonomija proizvoljna i nejednaka razdioba bogatstva i dohotka došla je danas na naplatu i naplaćuje se i od Hrvatske. Nažalost u takvoj situaciji primorani smo i nepopularne mjere, javno nepopularno donositi. Ali bez obzira ne nepopularnost moramo kazati i činjenicu da posebnim zakonom je izuzeto milijun i pol građana Republike Hrvatske, a obuhvaćeno cca milijun. Ovim Prijedlogom zakona o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i druge primitke, predviđa se 110 milijuna kuna prihoda, a od posebnog poreza na plaće i mirovine 755 u ovoj godini i 2 milijarde i 100 milijuna kuna u idućoj godini. I bez obzira kako se u javnosti prikazivalo kako je velik propust napravljen, ipak kada se to izračuna da je to 110 milijuna kuna godišnje, vidi se da to nije neki veliki iznos sa stajališta prihoda državnog proračuna. A zašto? Zato što su mnogi već oni koji mogu birati, a imaju samostalnu djelatnost, izabrali plaćanje poreza kao plaćanje poreza na dobit, a ne na dohodak. Iskoristili su tu mogućnost i većina njih već plaća 20% poreza na dobit. Ovaj zakon bez obzira na to što smo čuli i različita mišljenja, ipak uvažava načelo platne sposobnosti i koristi, jer plaćaju oni koji mogu, ali i načelo i vodoravne i okomite pravednosti. Zašto vodoravne pravednosti? Ono uključuje postupanje jednako postupanje sa jednakima. A zašto okomite pravednosti? Podrazumijeva različito porezno postupanje sa različitim razinama dohotka. Zato je i primijenjena stopa 2 i 4% u odnosu na kao što je bilo predviđeno u posebnom porezu na plaće i mirovine. I obuhvaćene su svi prihodi, svi dohoci od samostalne djelatnosti i drugi dohoci, ali i predviđeno trajanje 17 mjeseci. Međutim ja se nadam i mi svi vjerujemo da se i neće održati taj zakon koliko je predviđeno. Najvjerodostojnije mjerilo ekonomije bruto domaći proizvod. Pad bruto domaćeg proizvoda u prvom tromjesečju je bio 6,7%, a u drugom pad je bio 6,3%. To su pokazatelji koji pokazuju da su pozitivne tendencije. Treći kvartal siguran sam bit će još manji pad BDP-a. I ukoliko se osim ovih javno nepopularnih mjera budu paralelno, a neke se već i donose, neke su već u pripremi, neće se više koliko čujem moći osnivati tvrtke koje su bile u blokadi, neće više oni direktori koji su odveli tvrtku u stečaj moći otvarati nove i i žiro račune i tvrtke, a što je prije nekoliko godina izmijenjeno, pa se dopustilo i što je donijelo anarhiju u jedan poslovni svijet. Što treba pojačati što smo ovdje čuli financijsku disciplinu u hrvatskom gospodarstvu apsolutno i onda će ove mjere biti i potpunije. Ali isto tako ne treba zanemariti da ekonomsku politiku ne čini samo fiskalna politika. Čini je i monetarna politika. I da su mnoge zemlje svijeta prvenstveno ponajprije posegnule za instrumentima monetarne politike, kako bi ubrzale gospodarske rast, povećale proizvodnju i smanjile nezaposlenost. Zašto? S pravom smo ovdje čuli kako se ponašaju poslovne banke u Hrvatskoj. Ali zašto desetke tisuća izgrađenih stanova je u Hrvatskoj već godinu i više neprodano? Pa zato što je ista stopa pričuve Narodnoj banci na plasmane na stambene kredite i ista stope pričuve na plasmane za kupnju dionica. Kada bi bila stopa pričuve za kupnju stanova, za gradnju tvornica, za gradnju nove tehnologije 2%, a što je u svim zemljama Europske unije, onda bi kamatna stopa bila niža, a onda bi i krenula prodaja stanova. A neka stopa pričuve za kupnju dionica, najprije bi trebalo i zabraniti takve kredite u današnjoj situaciji, ali kada bi bila i 50%, mi se u HDZ-u ne bismo zbog toga zabranjivali. Prema tome, selektivnim selektivnim pristupom stopama obvezne pričuve, postigli bi se instrumentima monetarne politike još veći efekti, a samo harmoničnim djelovanjem fiskalne i monetarne politike može se postići konačni nacionalni cilj. Isto tako moram naglasiti, da i ponašanje poslodavaca ne odgovara današnjem trenutku. Iako svakodnevno čujemo što trebamo činiti, što moramo moramo činiti, ali sami podatak da je 31.8.2009. bilo 251 tisuću nezaposlenih osoba odnosno 31 tisuću više nego u kolovozu 2008., a da je u razdoblju od 1.8. 1.8. prosječno nezaposlenih bilo 256 tisuća, što je 16 tisuća i 887 više nego u istom razdoblju prošle godine, to znači da je nezaposlenost porasla za u istom razdoblju kad je bruto domaći proizvod pao 6,5% prosječno. To ukazuje da je stopa rasta nezaposlenosti znatno veća nego stopa pada BDP-a, a ekonomske zakonitosti upućuju nas da stopa pada BDP-a od 2% optimalno prouzroči rast nezaposlenosti 1%. Pa otkud onda 7,1% porasta nezaposlenosti u takvim uvjetima? Zato što su masovni poslodavci otpuštali zaposlenike i oni koji za to nisu imali nikakva razloga osim povećanja ionako već astronomskih profita. I tko je prednjačio u otpuštanju zaposlenika u ovom momentu u Republici Hrvatskoj kad je na najvećim iskušenjima hrvatsko gospodarstvo? Upravo oni koji su najviše dobiti ostvarili. Upravo oni koji ostvaruju takvu stopu profita koja je neprimjerena tržišnom gospodarstvu, koji ostvaruju stopu profita i od 25 ili 30% na ukupni prihod, što nema nigdje nigdje u tržišnoj ekonomiji, a Hrvatska bi trebala biti tržišna ekonomija. Takvi otpuštaju i po tisuće zaposlenika, a o tome se čak ni ne napiše u medijima. I to treba uzeti u obzir da i to pogoršava trenutnu situaciju. Isto tako pogoršavaju i neke velike kompanije koje zaključe ogromne poslove, a onda ono što smo čuli ovdje kad je pitanje nelikvidnosti, onda ne plaćaju svojim kooperantima iako su naplatili svoj posao i ugovor u cjelini. To se onda odražava negativno na cjelokupno gospodarstvo, ali i na jedno nepovjerenje i na jednu psihozu negativnu koja vlada u hrvatskom gospodarstvu. Zbog svega toga navedenog ovo je mjera kojom ispravljamo ono što smo propustili oporezovati i one koji su najviše zaradili klub HDZ-a glasovat će za Prijedlog zakona o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i druge primitke. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Najprije jedna obavijest. 29. sjednica Odbora za gospodarstvo održat će se danas u 14 sati u dvorani "Josip Jelačić", polukat. A sad imamo nekoliko ispravaka netočnih navoda. Prvi je uvaženi zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** Kolega Marić je nekoliko puta rekao da se ovim prijedlogom ispravlja ono što je Vlada propustila učiniti zakonom iz srpnja. To implicira da Vlada nešto nije znala, a evo živog i zdravog državnog tajnika Mladinea koji će potvrditi da smo kolegica Antičević-Marinović i ja upravo o tome, za tom govornicom govorili i pitali kako je moguće da odvjetnici, bilježnici, liječnici, stomatolozi i sva ostala slobodna i zanimanja izjednačena s obrtima, nisu u ovom sustavu. Pa nam je rečeno ne, nipošto, oni su u sustavu koji oporezuje njihove dohotke i po stopi od 45%, kao da u toj stopi nisu i svi građani koji prijavljuju porez na dohodak. I druga tvrdnja, kolega Marić se zalaže za ukidanje kredita za kupovinu dionica. Ja ću podsjetiti, HDZ-ova Vlada je '90.-tih godina uvela upravo tu praksu i na njoj se temeljila kompletna privatizacija u Hrvatskoj kad se hipotekarnim kreditima… **Jarnjak, Hvala lijepa! Vrijeme. Drugi ispravak netočnog navoda, uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Upravo na ovom tragu što je rekao i kolega Beus, ispravljam netočni navod kolege Marića koji je ustvrdio da se ovim prijedlogom zakona ispravlja ono što je Vlada propustila učiniti u onom prvom prijedlogu zakona koji je kasnije i donesen kao krizni krizni porez. To jednostavno nije točno. Vlada nije ništa propustila. Vlada inače vodi svoju politiku, a ta Vladina politika jeste točiti onima čija je čaša već puna i preko vrha, a državne gubitke odnosno i gubitke onih koji su s njom povezani da građani plaćaju. To je inače logika same vlasti, a jedino pritisnuta i zgrožena javnošću ovo je Vlada morala učiniti. Dakle, ne što je propustila nego što je bila prisiljena učiniti. Jer kako objasniti to i dan danas da Vlada odbija zaštititi radnika i neisplatu plaće tretirati kao kazneno djelo. Kako… **Jarnjak, da je dobio milijun kuna i da neće platiti ništa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Vrijeme! Vrijeme, uvažena zastupnice. Ja vas molim držite se točno propisanog vremena da vas ne moram upozoravati. Sljedeći ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. Tvrdite, kolega Mariću, da je Vlada uvidjela kako je nepravedno da zakon obuhvati samo neke, a ne sve i vi sada djelujete pravednije jer širite obuhvat ovog zakona na sve. To ne samo da je netočno nego je i nelogično. Osnovni zakon je nepravedan i ne može nepravde biti manje ako pogodi veći broj ljudi. Nepravda se na taj način samo može povećati. Dakle, vi umijete ovako, nepravedno je da harač pogađa samo neke, a da su drugi izuzeti od harača pa je puno pravednije da on pogodi Vidite, ljudi su vam, mislim nije to opozicija i novinari, to su vam građani ovo nazvali haračem. Nazvali su haračem jer je harač bio nepravedan porez i oni ovaj porez osjećaju kao nepravedan. Zato ga tako i zovu, a vi tu nepravdu ovim novim zakonom samo proširujete. i napomenuo bih da kolega zastupnik ako ispravlja netočan navod trebao bi citirat što sam rekao, a ne komentirati i izvlačiti iz konteksta, jer nisam kazao ono što je on rekao da sam ja kazao. To nije tako bilo, nit' sam to kazao. I konačno bi trebalo stvarno citirati što je netko rekao i reći što je točno, a to nije točno. Ovakvo ponašanje je neprihvatljivo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Moram vam reći da nije povreda Poslovnika i da na ovaj način takorekuć svi ispravljaju netočne navode. Prema tome, kad budu svi klubovi donijeli odluku da se zaista toga tako i držimo onda ćemo to. Praksa je sastavni dio propisa koji se provodi, na žalost. Ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Marin Jurjević. Izvolite. **Jurjević, Marin (SDP)** Hvala. Kolega Marić rekao je citiram: “Neoliberalna ekonomija došla je i do Hrvatske.“ Ovo nije točno jer neoliberalni ekonomski model kod nas je uspostavljen daleko ranije, puno prije nego se pojavila ova nazovimo svjetska ili europska kriza. Kod nas u stvari imamo društvo privilegija i jednu vrstu socijalnog darvinizma gdje se pod parolom uspjeha proglašavaju tobože najsposobniji. Oni koji su privilegirani su uspješni bar u takvoj percepciji, a oni kojima je najteže ispadaju nesposobni. To je konzekvenca jednog neoliberalnog nesmiljenog ekonomskog modela koji de facto melje sve pred sobom donoseći korist samo pojedincima. To je u Hrvatskoj na ćalost bilo prije pojave ove krize već. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Povreda Poslovnika uvaženi zastupnik Goran Marić. Izvolite. Ispričavam se gospodine potpredsjedniče na intervenciji iako ste ukazali na praksu koja se ovdje rabi. Ali ono što je kolega citirao uopće nisam kazao. Zahvaljujem. Možemo pogledati u fonogram. Ja bih molio da zaista se držimo Poslovnika kad je u pitanju i svih drugih stvari, pa i ispravak netočnog navoda. Uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. Kolega Marić je rekao bruto društveni proizvod najrealnije je mjerilo ocjenjivanja gospodarskih kretanja, a je kolega Marić, recite, najvjerodostojniji. Naprosto već u ovom trenutku nije točno jer su ovi stručnjaci Europske komisije utvrdili da metodologija bruto društvenog proizvoda koja je iz 19. stoljeća ne odgovara današnjem gospodarskom stanju u svijetu, da ga hitno treba mijenjati i u tu metodologiju svakaki uvrstiti socijalni kriterij kojega do sada nema. Jer su temeljem analiza u 15 europskih država u kojima je rast BDP-a bio između 1,3 čak do 7 i pol ustanovili da je u 8 njih došlo do pada broja zaposlenosti i velikog pada kupovne moći prosjećne plaće. Zahvaljujem. Na redu je uvažena zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite. radnike a istovremeno ostvaruju ekstra profite i da su oni zapravo krivi za to ili ostvaruju kako je rekao kolega Marić profit koji nije primjeren tržišnoj ekonomiji. Nisu poslodavci krivi ako ostvaruju takav ekstra profit. Kriva je Vlada koja ne vodi takvu poreznu politiku da ekstra profit oporezuju. Poslodavci formiraju politiku svoje firme koju vode, a oni ne kreiraju državnu politiku. Prema tome, Vlada je ta koja bi trebala u takvom slučaju reagirati i takav ekstra profit posebno oporezivati. Zahvaljujem. I ispravak netočnog navoda uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Gospodin Marić je na kraju svog izlaganja prozvao poslodavce koji isplaćuje ekstra dobit, a s druge strane otpuštaju radnike i rekao da oni pogoršavaju situaciju. Ta tvrdnja je samo djelomično točna jer za te ekstra profite okvir im je stvorila ova hrvatska Vlada. Tko je dao tim tvrtkama infrastrukturu koju su hrvatski građani plaćali desetljećima? Govorimo o T-Comu na upravljanje. Tko sa hrvatskim bankama ima najveću poslovnu interakciju u ovoj godini kada nam treba novac nego hrvatska Vlada. Za profit tih hrvatskih, tih tvrtki koji imaju po bench marku puno veće profite nego što je to bilo gdje u svijetu najodogovornija je hrvatska Vlada, a ne …/Govornik se ne razumije./… Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Idemo dalje raspravu po klubovima. Na redu je u ime kluba IDS-a uvaženi zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažena gospodo zastupnici, državni tajniče. Da, čovjek si postavlja pitanje kako to da je država u ovom prvom krugu pred mjesec dana zaboravila otprilike 150000 ljudi onih koji možda u Republici Hrvatskoj imaju i najbolji standard. Pritom da se razumijemo iako su i oni obuhvaćeni ovim zakonom ne mislim na obrtnike zato jer su obrtnici često u ovoj zemlji u težoj situaciji i od samog radnika koji rade kod njih, ako ni zbog čega drugog zato jer jedan obrtnik odgovara cjelokupnom svojom imovinom. Znači generacijskom imovinom, radnik odgovara jasno svojim radom. Ako ostanu bez posla jedan gubi sve, drugi ostaje bez svog rada. Jasno kada govorim o onima koji možda imaju najbolji standard u ovoj zemlji pritom ovdje mislim na odvjetnike, na bilježnike, na stečajne upravitelje, zubare, pa i slobodne novinare. U ovom zakonu se između ostalog radi i o prihodu od mirovine, zakupu, pa kao što je rekao gospodin Beus i po prvi puta plaćat će se određena naknada i na kamate. Ja mislim da ne bi trebalo zaboraviti i one koji u ovoj zemlji dobivaju milijunske otpremnine u javnim sustavima. Zapravo ne, njih ne bi trebalo oporezovati. Oni bi trebali bez svega ostati. Ono što je isto tako pitanje u ovoj zemlji kako to da se svaki zakon u Hrvatskoj mijenja nakon dvije, dva ili tri mjeseca primjene. Oni zakoni koji su bili možda najčešće spominjani to su recimo Zakon o radu nedjeljom. On se promijenio ne znam nakon šest, sedam mjeseci. Ali nakon što je mnogim malim trgovcima pa i velikim učinjena nemjerljiva šteta. Ista situacija je danas Zakonom o pušenjem. Šteta se čini ugostiteljima. Evo, vjerojatno ćemo tijekom idućih dana ili tjedana promijeniti i taj zakon, Zakon o umjetnoj oplodnji kojim se činila šteta mnogim parovima u Republici Hrvatskoj. Ali ovaj zakon

Čovjek si postavlja pitanje da li bi zbog ovoga netko u ovoj zemlji trebao odgovarati. Mnogi su prije mene govorili o pesimizmu kojega se eto širi zemljom i za ovom govornicom. Ali ja tvrdim da najveći pesimizam siju oni koji na taj način neodgovorno postupaju postupaju i koji se na taj način poigravaju s vjerodostojnošću Republike Hrvatske. I još jedanput ću reći ovo je neodgovorno ponašanje do Republike Hrvatske. Usuđujem se čak reći da je jedno poresko opterećenje bilo pravičnije u vrijeme kada su te haračlije harale po ne znam Bosni itd., pa i po dijelu Hrvatske, nego danas. Tada u srednjem vijeku, šta ja znam, jedna desetina je išla crkvi, jedna desetina je išla vlasteli, jedna desetina je išla kralju, 70% je ostalo kmetovima ili raji. Međutim, danas kad smo kod tog harača. Dobro, ali kad smo danas kod tog harača i kod našeg poreskog sustava pa mi, pa evo sad smo vidjeli jednu analizu, jednu tablicu. Imamo najveća poreska opterećenja na kugli zemaljskoj. I jednako tako, kad smo kod tog pojma pojma harača, svatko tko ga spominje time zasigurno ne vrijeđa muslimane, već tim porezom, tim nepravičnim porezom vrijeđaju se podjednako i muslimani, i katolici, i atesti, jednom riječju svi oni koji žive od svog rada, a vrijeđaju ih oni koji vode ovakve nepravične poreze. Od danas slobodno se može reći imamo harač za male ljude i harač, pod navodnicima, za velike ljude, iako su često oni mali ljudi, veći ljudi i od tih velikih ljudi. Ovdje u ovome zakonu, u obrazloženju između ostalog dat je jedan gospodarski, pod navodnicima, presjek. Pa se tako kaže, dozvolite mi da citiram, da povod za donošenje ovog zakona je gospodarska situacija u Republici Hrvatskoj u kojoj su zbog ekonomske i financijske krize prihodi državnog proračuna znatno manji od potreba za uobičajeno financiranje svih javnih obveza uključujući i mirovinsko osiguranje i da ne nabrajam da ne nabrajam dalje. I doista nije to daleko od istine. Što je Hrvatska zbilja? U ovoj zemlji koja ima 4,4 milijuna stanovnika, na današnji dan imamo negdje oko jednog i pol milijuna radnika radnika zaposlenih, broj penzionera je milijun 150 tisuća. Nezaposlenih u državnim službama plus lokalnoj samoupravi negdje oko 280, ovaj broj zaposlenih u državnim službama oko 280 tisuća. Do kraja godine broj nezaposlenih biti će negdje oko 290 tisuća itd., itd. Rekoh poresko opterećenje najviše je u Hrvatskoj, čak do 57%. Imamo najveći broj parafiskalnih nameta. Netko spominje brojku od 240 i Od prihoda koji se plaćaju za gospodarsku komoru, gdje radi oko 6 stotina ljudi, koja ostvaruje prihod na godišnjoj razini oko 300 milijona kuna, što je više no što iznosi proračun Županije istarske ili Primorsko-goranske županije. Ili prihod za ZAMP. I da ne nabrajam dalje. Imamo situaciju sa tim javnim poduzećima. Ove afere koje svaki dan izbijaju, izgleda da se uvelo načelo da svatko može uzeti ako je tamo onoliko koliko mu treba. Sindikalni pokret je na žalost inertan. Skupa nam je država. Ispada Ispada da je budala svaki onaj koji bi u ovoj zemlji želio pošteno raditi. Ne prati se mali obrt, itd., itd. Da se Da se vratim na ovaj krizni porez iz prijedloga ovoga zakona. Ja se slažem sa svima onima koji kažu da je to jedan duboko nepravedan porez. Ja sam ga nazvao porezom na starost i porezom na radno mjesto. Jasno je da je razlog uvođenja upravo krpanje proračuna, onu prvu rečenicu koju sam pročitao iz obrazloženja ovog prijedloga zakona. Za prvih 8 mjeseci država je uprihodovala oko 6 milijardi kuna manje nego u istom periodu lani. U istom tom periodu od prvih 8 mjeseci imamo na rashodovnoj strani trošak 3 milijarde veći nego prošle 2008. godine. To je taj manjak od 9 milijardi kuna. A 2008. u prvih 8 mjeseci ostvarili smo 3 milijarde kuna više, čak od planiranih tih sredstava. Što je bit znači? Hrvatska je normalno zrela za jednu ozbiljnu poresku reformu, jasno i za jednu kontroliranu javnu potrošnju. Ja bih krenuo kao što rekoh od ovih parafiskalnih nameta i jasno od jednoga PDV-a kojega treba ovakav kakav je u cijelosti reformirati, a između ostalog razmisliti o uvođenju međustope od 10% za hranu. Koju hranu? Proizvedenu u Republici Hrvatskoj, jer jedino tako se možemo boriti protiv a najveći uvoznici su oni koji deklarativno zagovaraju kupujmo hrvatsko "Agrokor", "Kraš", itd., koji kažu vi sjedite na domaćim stolcima, a mi ćemo sjediti u u foteljama mercedesa klase S i tome slično. Međutim, da sada citiram i jedno obraćanje dr. Barbare Jelčić, Jelčić koja također kaže da posebni porez na plaće, mirovine, druge primitke, ove o kojim govorimo. Prvo, ne osigurava jednakost, nije razmjeran, nije pravedan. Ona kaže da se tim zakonom grubo narušava, a ja se s time isto slažem, jednakost u poreznom tretmanu, poštovanje tog zahtjeva pretpostavlja da se u stvarima oporezivanja jednaki moraju tretirati jednako, što očigledno ovim zakonom u ovom trenutku nije i slučaj u Republici Hrvatskoj. Od čega to proizlazi? Prvo, posebnim porezom znači nisu obuhvaćene sve kategorije ljudi, neće biti ni ovim prijedlogom koji je danas na snazi. Ja bih doista molio da se o tome također vodi računa. Znači ubacili smo obrtnike, osobe koje obavljaju slobodna zanimanja, dohodak, ne znam da li je ovdje koji se ostvaruju od poljoprivrede, šumarstva. Izgleda da je izuzet, itd., Drugo što treba reći da sustav, pustimo sada koliko je on kompliciran, čak ni nije najvažnije koliko građana koji pripadaju u tri navedene skupine obavlja samostalnu djelatnost i nije recimo obuhvaćeno obvezom plaćanje kriznog poreza, zasigurno i nakon ovog prijedloga tih ljudi neće biti malo, već je sa stajališta ocjene ustavnosti, načela jednakosti primarna i jedino važna činjenica da ih je zakonodavac ni krive, ni dužne izuzeo od obveza plaćanja tog poreza. Ali ne zato što je to iz određenih socijalnih, ekonomskih razloga bilo opravdano. Konačno u tom poreskom sustavu postoji institut oslobađanja i olakšica, već kako se to sad obrazlaže, odnosno opravdava zato što je obuhvat tih kategorija građana poreznog stajališta, kako je bilo rečeno, kompliciran, a sad vidimo da više nije kompliciran. Drugo, pravo na jednakost, pa tako i u poreznom tretmanu, nisu ostvarile sve osobe na koje se odnosi, odnosno koje su koje su obuhvaćene Zakonom o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke. Naime, prema slovu zakona kriznim se porezom doduše na vrlo jedan, pod navodnicima originalan način oporezuju samo iznosi viši od 3 tisuća kuna. Ta odredba u praktičkoj primjeni znači, odnosno rezultira činjenicom da će dvije osobe od kojih svaka ukupno ima 6000 kuna biti oporezovane potpuno različito kada je jedna od njih planirala primila od dva isplatitelja po 3 tisuća kuna a druga od jednog isplatitelja 6 tisuća kuna. Prva neće kriznog poreza platiti gospodo niti lipe jer su iznosi do 3000 kuna oslobođeni od plaćanja tog poreza a druga će taj isti porez taj isti porez platiti po stopi od 2% i to na cjelokupni iznos od 6 tisuća kuna. E sada se tu postavlja pitanje da li se tu radi o napadu na Ustavu zajamčenu jednakost posve je svima jasno ali ostaje nejasna logika kojom se rukovodio predlagatelj tog poreza i kojim se rukovodi u ovome trenutku. Zatim, zakonom također nisu obuhvaćeni poreznici koji ostvaruju dohodak od imovine i imovinskog prava, sada vidimo da se neka kategorija ljudi ubacuje ali ne svi i tu je prekršeno isto tako ustavno pravo na jednakost i da ne nabrajam dalje. U Zakonu o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke uočava se i neobično shvaćanje jednakosti vezano uz od poreza izuzetih 3 tisuće kuna. Isto tako postavlja se pitanje zašto se predlagatelj, zakonodavac opredijelio za izuzimanje od oporezivanja određenog iznosa u ovom slučaju 3 tisuća Ako je određeno da se tim porezom ne oporezuju određeni iznosi to jest tih 3 tisuće kuna onda razlozi zbog kojih je to učinjeno bi morali vrijediti za sve porezne obveznike a to onda znači da je oporezivanje primjenom tog poreza trebalo zahvatiti tek tek iznose iznad od poreza izuzetih 3 tisuće kuna kod svih porezom zahvaćenih poreznih obveznika. Znači, rješenje po kojem se predmet oporezivanja pojedinačna primanja u praktičkoj primjeni do temelja ruši Ustavno načelo jednakosti kao i ono o plaćanju poreza prema ekonomskoj snazi. Jednom riječju, još jedanput ću reći ima tu, dovoljno tih Ustavnih vjerojatno „neustavnosti“, vidjet ćemo koliko će u ovom trenutku biti autonoman Ustavni sud, vidjet ćemo kada će taj predmet doći u fazu rasprave pred suce, sigurno je da je ovaj drugi Zakonski prijedlog nešto popravio tu neustavnost ali zasigurno u ovom trenutku nama nisu potrebni krizni porezi ali je potrebna Hrvatskoj jedna cjelokupna poreza reforma. U ime Kluba HDSSB uvaženi zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Ispričavam se, jedan ispravak imamo. Uvaženi zastupnik Arsen Bauk. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, ispravio bih samo jedan netočan navod kolege Kajina koji je rekao citiram „ostaje nejasna logika po kojoj se ovaj porez uvodio“. Dakle taj navod nije točan, logika je bila i glasila „Uzmi što možeš, kome možeš, koliko možeš i što prije“. Jedino se time može obrazložiti kako su nekakve nelogičnosti nastale u ovome u ovome Zakonu koje se sada ispravljaju pa sada uzimaju još više jer se to nisu sjetili kada su donosili taj Zakon. Zahvaljujem. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je Klub HDSSB-a uvaženi zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. **Grubišić, gospodo iz Vlade, kolegice i kolege zastupnici. Evo ja nisam ekonomijski stručnjak ali Goran Marić reče ovdje izravno ili neizravno da je ovo jedna lopta na reket za servu gdje se zaista može iskazati u smislu neću reći kritike nego prijedloga, u svezi ovoga prijedloga Zakona o posebnom porezu koji ovi naši kolege sa lijeve strane, vodeći se sa svojim prvim imenom kojega su iznijeli ovdje misleći da je to nešto zanimljivo za naše građane pa proglašavaju harač. Pa se onda otvorila i rasprava o samom pojmu riječi harač, o samom akademskom značenju ili vjerskom značenju riječi harač. Ja neću govoriti o akademskom ili vjerskom značenju imenice harač nego ću reći reći da prikladnu jednu na žalost šalu, kažu su građani turske na privremenom radu u Njemačkoj su putovali našom autocestom A3 pa putujući kroz našu Slavoniju i Srijem vidjeći kako je taj kraj lijep i nekada bio bogat, i rekli eh što smo pogriješili da nismo uveli harač možda bi još i danas, trebali smo uvesti nekada rekoše samo doprinos, a danas da su uveli posebni porez možda bi i danas bili ovdje, bili su kao malo pametniji sa posebnim porezom. U prvoj raspravi kada je bilo riječi o posebnom porezu na one skupine građana koji imaju 3 tisuće kuna i 6 tisuća kuna, malo sam se poslužio također turcizmom i nazvao to „namet na vilajet“, namet na građanstvo. Ja bih predložio svima da mi ovo nazovemo, s obzirom da u ovim materijalima se često spominje riječ sedamnaest pa da nazovemo „sedamnaest mjesečni porez“, jer je on zaista posebni porez. Evo zgodnog naziva da to bude „sedamnaest mjesečni porez“ koji će biti upamćen u građanstvu Republike Hrvatske kao nešto što ih je zaista zadesilo i to negativno. Vidite, iz godine u godinu iako to prije dvije godine nisam bio, godinu i pol dana saborski zastupnik ali sam bio zainteresiran i slušao sam, pratio politička zbivanja pa vidim iz godine u godinu kada se donose proračuni Republike Hrvatske, planira se državni deficit, i to planirani državni deficit. Pa sam razmišljao kako to država planira svoj vlastiti deficit, ali to je bila konstanta, to je bilo iz godine u godinu. I ove godine se planira deficit državnog proračuna, ove godine 2,5% koliko sam načuo, pročitao. Sada država ne može nikada u ovoj našoj 17, 18 godina povijesti i punoljetnosti nije mogla nikada izbalansirati da nemamo deficita državnog proračuna. To znači da se planira potrošiti više nego što se može ubrati, ja tako kao laik ekonomijski to gledam. Nego što se više može pribaviti sredstava porezima i svim ostalim carinama, trošarinama i svime onime što pripada državi. Ili se pak neće kresati javni sektor i troškovi države koji su enormni, koji su visoki, za državu od 4 i pol milijuna stanovnika, pa zbog toga jasno da mora biti i doći do deficita državnog proračuna. I onda imamo ovakve situacije gdje se zadire u džep građana, kako sam rekao prošli puta, šamaranje po džepu je najgore, pa se evo u ovom prijedlogu zakona oporezuju posebnim porezom obrtnici, obrtnici, dakle oni koji se bave slobodnim zanimanjem, oni koji se bave poljoprivredom i šumarstvom, oni koji iznajmljuju, imaju nešto u zakupu i najam stanova, soba i postelja putnicima i turistima pa čak i oni koji, odnosno i oni Poseban porez pripada i one koji zarađuju od autorskih prava, prava industrijskog vlasništva, oni koji ostvaruju prava na kamate izuzimanja imovine i što je najzanimljivije, dakle i oni koji uplaćuju premije životnog osiguranja s obilježjem štednje. Dobro je netko rekao ovdje, je li to jedan pretkorak, je li to predsoblje iz kojega ćemo stupiti u sobu di ćemo oporezivati i štednju građana? Jednom davno u Engleskoj, rekao sam i prije, netko je uveo, čini mi se u vrijeme Cromwella i porez na dimnjake, pa onda porez prozore, dokle će država kao najveći dužnik i inkubator nelikvidnosti zadirati u džepove građana? I ne samo da je država dužnik, ima dužnika još, ali čini mi se da u ovoj državi upravo dužnici, neću imenovati neke, upravljaju i daju si za pravo da upravljaju ovom državom, a vjerovnici još uvijek šute. Točno je da smo raspravljali, a i u predizbornoj kampanji prije godinu i pol i nešto više dana, dakle u studenom 2007. pred svetu Katu vodila se vrlo oštra rasprava između HDZ i ostalih u svezi poreza na dividende, poreza na enormnu dobit, pa je rečeno da se to neće oporezivati i nema šanse da se oporezuje, međutim evo sad polako dolazimo na to. Gdje je tu vjerodostojnost? Ima li vjerodostojnosti u politici i stavovima HDZ-a prema tom segmentu? Očito nema. Netko je zamijetio da se u ovo vrijeme krize, i ja bih rekao krize koja će proizvesti buru, ubrzano i povećano zapošljava na razinama lokalne i regionalne samouprave. I ne samo to, svatko u svojoj županiji, svatko u svojoj općini vrlo dobro zna, bez obzira na vlast i tko ju obnaša da li HDZ ili netko drugi, da se to radi ubrzano po svim općinama, županijama ili ustanovama koje su u vlasništvu županija, trgovačkim poduzećima gradova itd. Očekujući, vrlo vjerojatno očekujući da će doći još teža kriza pa onda treba zbrinuti one koji su podobni, one koji će donijeti glasove. I to se radi bez obzira rekao bih na stranačku pripadnost, a s obzirom da je, mora se priznati, većina općina, gradova i jedinica lokalne samouprave i regionalne samouprave, kako ste rekli i ovdje sa HDZ-ove strane, u vašim rukama onda je to jasno da se to najviše odnosi na vas. Zbog toga, ja sam i prvi puta kada je ovdje bio zakon za one, za onu običnu raju od 2 i 4%, uložio i amandman u kojemu sam tražio da se poštuje načelo jedne solidarnosti i to tako da ukoliko neto dohodak po članu kućanstva ne prelazi 2 tisuće kuna da nema poreza. Dakle, ako jedna obitelj tročlana ima prihode 6 tisuća i 100 kuna, dakle muž, žena i jedno dijete, onda nemaju, onda je njihov ili dvoje djece, onda ako njihov dakle, prihod ili plaća i sve ostalo ne prelazi 2 tisuće kuna po članu domaćinstva, da se ova mjera, ovaj porez ne primjenjuje. Time bi bar donekle bar donekle ublažili loše socijalno stanje pogotovo u mladih obitelji. Pogotovo u mladih ljudi koji su zasnovali svoj brak. Gdje radi jedno, a ponegdje ni jedno od bračnog para. Nažalost taj amandman kojega sam uložio tada u onoj raspravi prije eto mjesec i pol, dva dana, taj amandman je odbijen uz nekakvo obrazloženje da mi u HDSSB-u kao ne razumijemo poreznu politiku. Ja ne vidim što tu treba razumjeti. Zbog toga smo, i prvi puta kada je ovaj 17-mjesečni porez izglasavan za obični puk, bili smo tada protiv, a i sada iz načelnih razloga iako se ovdje radi o jednoj drugoj skupini ljudi koja je, da kažem imućnija vjerojatno, i ovaj puta ćemo glasati protiv ovakvog prijedloga zakona. Hvala vam lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Time smo završili raspravu po klubovima. Prelazimo na pojedinačnu raspravu, prvi na redu je uvaženi zastupnik Dragan Kovačević. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Naime, ovaj zakon je doslovno zbog načela pravednosti, jednakosti i razmjernosti. Upravo onako kako je navedeno u prijedlogu zakona bilo nužno donijeti. Njime su se izjednačili u plaćanju poreza solidarnosti i liječnici i radnici u pogonu, ali i odvjetnici, zubari, novinari, obrtnici, pjevači, znanstvenici, revizori, umirovljenici, književnici i sva ostala slobodna zanimanja zanimanja i sve ove znači kategorije i sveučilišnih profesora koje smo obuhvatili u prvom zakonu umirovljenika itd. Poruka je jasna da se u u ovoj fazi u stabilizaciji državnih financija, sudjeluju svi građani. To kako će se izdvajanje iz dohotka obračunavati za skupine za koje danas donosimo zakon, to je isključivo tehničko pitanje i bilo bi dobro da smo to odmah odradili već u prvom zakonu kako bi se u javnosti izbjegle one špekulacije o nekakvim lobijima, zadrškama i tobože povlaštenim skupinama. No držim da se odreagiralo dovoljno brzo i da se posebice postavljanjem i izjednačavanjem rokova, dakle ovih 17 mjeseci koje su dane i za trajanje jednog i za trajanje drugog zakona, da se ova stvar dovela u red. Jasno je da nijedan porez nije popularna mjere, no čini mi se da su građani, kada se sjetimo one prve rasprave u Hrvatskome saboru, ipak imali više razumijevanja od politike za situaciju u kojoj se nalazimo i za sve one poteze koje nužno vući u ovakvoj situaciji situaciji gospodarske krize. Jer nam je svima prije svega ključni cilj očuvati radna mjesta. Želimo vjerovati da smo ovog ljeta makroekonomski dosegnuli dno i da ulazimo u razdoblje oporavka gospodarstva. U razdoblje kada ćemo ponovno raspravljati i o ovom i o prethodnom porezu solidarnosti i odrediti prijevremeni datum njegova ukidanja. Ja se duboko nadam i priželjkujem da se ovi porezi ukinu i ranije u odnosu na propisani zakonski rok, a to bi prije svega značilo da je vrijeme krize iza nas. Činjenica da je u drugom tromjesečju ove godine pad bruto društvenog proizvoda sa 6,7 smanjio se na 6,3 u Republici Hrvatskoj, je podatak što sam jučer kazao koji ohrabruje i koji nam daje za pravo vjerovati da situacija ide na bolje. S takvim porastom bruto društvenog proizvoda u odnosu na prvo tromjesečje svrstali smo uz Grčku, Francusku, Njemačku i Slovačku, dakle nekoliko zemalja Europske unije kod kojih ili se osjeća stagnacija ili imamo taj lagani rast bruto društvenoga proizvoda. Što znači da je kriza u većini tih zemalja zaustavljena i trendovi da su zaustavljeni. Zašto ovo spominjem? Naime, mi u nijednom trenutku ne smijemo i ne možemo smetnuti s uma da ova kriza nije naš proizvod, da je ona posljedica globalne krize. No ono što se je dogodilo kod nas, ova kriza je na neki način potaknula i doprinijela da neke stvari koje smatram da su strukturni problemi hrvatskoga gospodarstva, da isplivaju na površinu, a tu prije svega mislim na onaj odnos i omjer koji rade i oni koji žive na državnome proračunu. Treba jasno istaknuti ovaj puta da svi mi saborski zastupnici koji se krećemo među ljudima, znamo da građani iznimno teško žive i da makar ovih 500 kuna koji su neki morali izdvojiti sukladno porezu solidarnosti, za neke je ogroman novac. Možda je to rata stambenoga kredita, možda je to prijevoz za školsku djecu, za režije ili slično. I zato je posebno važno, da s proračunom za 2009. godinu uputimo dobru poruku i našem gospodarstvu i našim građanima. Nema prostora za bilo kakva odstupanja od smanjivanja državne potrošnje. Rashodovna, čak ni ovaj trend zaustavljanja pada bruto društvenog proizvoda, odnosno taj blagi lagani porast, ne smije nas ohrabriti u onom lošem smislu, da je to znak da bi sada trebalo ponovno dovesti u pitanje ove okvire smanjena smanjena državne potrošnje. Rashodovna strana treba zadržati postojeći okvir, a gospodarstva i potpore u poduzetništvu trebaju biti prioritet. I tu isto treba jasno zagrepsti ispod površine. Naime, nisu svi poticaji koje smo do sada isplaćivali bili u funkciji razvoja gospodarstva ili poljoprivrede, jer su neki poticaji jednostavno uspavali strukturne reforme u pojedinim sektorima i gospodarstva i poljoprivredne proizvodnje, što bi moglo na vrlo grub način doći na naplatu ulaskom u Europsku uniju, gdje će se jasno potpore i poticaji isplaćivati na jedan drugačiji način. Najbolji dokaz da kod hrvatskih građana postoji visoka svijest i spremnost na solidarnost je i val sindikalnih prosvjeda, održanih diljem Hrvatske koji su doživjeli svoj debakl. Građani su svojim nedolaskom na prosvjede, jasno uputili poruku organizatorima i svim onim snagama u državi koji su prizivali rušenje Vlade, nove izbore i koji su ovu tešku i kriznu situaciju htjeli dodatno dodatno zaoštriti, da vjeruju više Vladi i da više vjeruju u sustav, nego što su neki katastrofičari i prognozeri očekivali Poruka je jasna, danas nitko u Hrvatskoj ne vjeruje da ulica može promijeniti situaciju, a niti su naši građani naivni da očekuju neka spasonosna nerealna rješenja preko noći, dakle kao izraz neke dnevne politike. No upravo zato je ogromna odgovornost pred Vladom, da proračunom za 2009. godinu, građanima i gospodarstvu pokaže perspektivu. Dakle, proračun ne smije biti izraz omjera snaga nekakvih lobija, nekakvih grupacija, interesnih skupina itd. jednostavno on mora poslati jasnu nedvosmislenu poruku u kom gospodarskom i socijalnom smjeru ide država. Jer tu će biti najveća satisfakcija za ovo strpljenje koje građani imaju i koji zajedno sa hrvatskom Vladom sudjeluju u podnošenju tereta ove krize. Svatko je u ovoj državni svjestan da u ovom trenutku donoseći ovakve nepopularne, ali nužne zakone, vodimo borbu prije svega za očuvanje radnih mjesta i gospodarski oporavak. I zato podržavam donošenje ovog zakona, ali za razliku od svih onih drugih zakona koje smo donijeli u ovom Hrvatskom saboru, želim da on vrlo brzo ispuni svoju svrhu i da što prije ukinemo. Hvala Zahvaljujem. Imamo dvije replike, prvi je uvaženi zastupnik Stjepan Kundić. Izvolite. **Kundić, Stjepan (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče. Kolega Kovačević, eto potaknuli ste me na repliku svojim optimističkim vizijama. Naime, vi svi znate da u našem narodu, to sam pročitao kod jednog kolumniste su postojale tzv. žene narikače. One su za pristojni honorar naricale na sprovodima. Nije bilo važno jer su bile objektivne, ali su to dobro znale odraditi. Zašto sam ustvari to rekao? Danas također postoje narikače, međutim sada imaju puno sofisticiranije ime, zovu se .../Govornik se ne razumije./ ... Ja sam danas čuo puno eksperata kojima je vizija futuristička užasno loša. Oni se bore da narodu prikažu što je sve skupa gore. Imamo primjer turističke sezone. Eksperti su tvrdili da će sezona podbaciti za 30%. Sada su razočarani. Već su najavili proračun za 2010. godinu, već ga ide apokaliptički, jer nama jer nama će i dalje povremeno trebati netko tko će naš strah od budućnosti poduprijeti znanstvenim dokumentima, tko će naš kukavičluk proglasiti trezvenim pogledom na stvari. Njima nije bitno što su fulali, međutim opet će im biti bitno jer dolaze izbori na kojima ćemo pokazati da HDZ ima ispravnu politiku i da je dobro u ovoj situaciji se snašao. Hvala lijepa. Zahvaljujem. I druga replika, uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine Kovačević, zbilja mi nije jasno uopće izvlačite ove bajke o optimizmu koji bi trebao najednom zavladati u Hrvatskoj. Podsjetit ću vas samo o jednoj stvari. Prošle godine ste krajem godine planirali proračun koji je trebao biti planiran na temelju 2%-tna poena gospodarskog rasta, a godina će završiti na -5,5%. Znači, to je HDZ-ovo planiranje i to je ono kakvu viziju imate, šta nam nudite. A zabrinjavajuće je da vi govorite da nema prostora za smanjivanje državne potrošnje, pogotovo kad uspoređujete godinu 2007., 2008., 2009. gdje je potrošnja ista ili je čak rasla, a prihodi su 5 milijardi manje. I recite mi molim vas, koja logika je da sljedeću godinu Hrvatska koja je zadužena 41 milijardu eura, govorim o ukupnom vanjskom dugu, mi se moramo zadužiti još 7 milijardi kuna. I to je politika ove Vlade. Opet će hrvatski građani morati plaćati to. I vi govorite ovdje da se borite za očuvanje radnih mjesta, a neki dan vam je podatak dala vaša kolegica, ravnateljica Zavoda za zapošljavanje, da će ove godine iznad 50 do 60 tisuća ljudi izgubit svoje radno mjesto. Znači, kontradiktorne ste izjave dali i zbilja nejasno, ja bih bio sretan kada bih vidio na temelju čega vi vučete te izjave o optimizmu, rastu sljedeće godine, 3% u 2011. kad to nema nikakvog realnog temelja. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Dragan Kovačević. Izvolite. Naime, ovdje se ne radi o nikakvom lažnom optimizmu. Optimizam se temelji ovdje na jasnim brojkama i ja sam već u svome izlaganju kazao da Republika Hrvatska, uz još četiri zemlje Europske unije, u drugom tromjesečju bilježi lagani porast bruto društvenoga proizvoda. Dakle, mi smo imali kod rasprave i kod jednog i kod drugoga rebalansa, gdje upravo iz vaših klupa su dolazile najave katastrofične, posebno u ovom drugom dijelu godine gdje će doći do jednog sila vala otpuštanja, gdje će doći do strašnih poremećaja u gospodarstvu i na neki način to je bilo prizivanje ulice. No sad smo vidjeli, kada su održani ovi prosvjedi, da oni nemaju niti poruke, nije bitno prosvjed nego poruke sa tih prosvjeda, dakle one oko rušenja Vlade, oko oko prizivanja kaosa itd., dakle da te poruke ne nailaze na plodno tlo među građanima Republike Hrvatske. A rekao sam isto tako, vezano za ovaj dio, spomenuli ste i vi deficit, još jedan kolega je spomenuo deficit kao da je to planirani deficit. Pa Hrvatska jednostavno nije mogla zaustaviti, nije smjela zaustaviti svoj razvoj. No morate znati da smo u taj deficit iz godine u godine, počevši od početka Domovinskog rata do dana danas, ugrađivali minimalno po 10 milijardi kuna kojima smo plaćali ratne štete i posljedice rata i u gospodarstvu i u ljudima itd. Prema tome, da nismo imali tih 10 milijardi svake godine koje smo fiksno morali izdvajati, onda ne bi bilo ni ovakvog deficita, a sigurno je da bi nam ostalo više novca za ulaganje u gospodarski razvoj. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je uvažena zastupnica Vesna Buterin. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Kod predlaganja ovoga zakona Vlada se rukovodila načelima pravednosti, jednakosti i ravnopravnosti. Tako će sve one skupine ljudi koje ostvaruju dohodak po bilo kojoj osnovi biti oporezovani posebnim porezom, svaki prema svojem dohotku. Isto tako, posebnim porezom oporezivat će se svi dohotci, čime će biti postignuta ravnopravnost. Moram naglasiti da se ovdje ne radi samo o oporezivanju dohotka od samostalne djelatnosti, nego i o oporezivanju dohodaka koji nastaju iz drugih izvora. Do sada su se mogli čuti prigovori da krizni porez oporezuje samo dohotke od rada, a ovim se zakonom upravo to i mijenja. Naime, Zakon o porezu na dohodak precizno definira što se sve smatra dohotkom i koji su izvori dohotka. Tako će sada posebnim porezom biti obuhvaćeni i dohoci od imovine i imovinskih prava, dohoci od kapitala te dohotci od osiguranja. Time se postiže veća pravednost u plaćanju posebnog poreza. Pri tome valja napomenuti još nekoliko važnih činjenica čija bi kriva interpretacija mogla dovesti do slučajnih ili nenamjernih nesporazuma. U članku 4. stavak 4. kao porezna osnovica navodi se primitak po osnovi otuđenja nekretnine, ali treba jasno reći da se to ne odnosi na svaku prodaju stana ili nekretnine, nego samo na prodaju nekretnine koja je kupljena sa ciljem zarade na razlici u cijeni. Posebni porez plaćat će se samo na razliku u cijenu po kojoj je nekretnina kupljena i prodana. Posebni porez neće se plaćati ako je nekretnina služila za stanovanje ili ako je od dana nabave nekretnine do dana otuđenja proteklo više od tri godine. Isto tako, u članku 4. stavak 5. spominju se primici od kamate. Jasno, kažem, to se ne odnosi na kamate koje građani ostvaruju po štednji ili oročenju ili kamate za novac koji građani drže na računima kod banaka, štedionica ili štedno-kreditnih zadruga. To se odnosi isključivo na kamate koje građani zarađuju po osnovi danih kredita. Prikupljenih 110 milijuna kuna koje se predviđaju na godišnjoj razini biti će prihod državnog proračuna. Time će se financirati i plaće i mirovine i druga socijalna davanja. Drugim riječima, posebni porez doprinijet će ravnomjernijoj raspodjeli tereta globalne gospodarske krize na sve građane Republike Hrvatske, s time da će dio građana s mjesečnim prihodima manjim od 3 tisuće kuna biti izuzeti od plaćanja. Iako nepopularni, zakoni o posebnom porezu pomažu u smanjenju deficita državnog proračuna. U ovom kriznom vremenu Hrvatska uspijeva sama upravljati svojim financijama, bez pomoći i bez uplitanja MMF-a. Jedan od čimbenika te uspješnosti je i donošenje Zakona o posebnom porezu kao privremene mjere za vrijeme trajanja ove krize. Kao i prethodni Zakon o posebnom porezu kojega je Sabor usvojio tako će i ovaj zakon isto tako imati ograničeno trajanje, a budu li se ostvarila očekivanja u oporavku gospodarstva Republike Hrvatske i stanju državnih financija ovi bi se zakoni mogli ukinuti i prije predviđenog roka. Na kraju rasprave dajem punu podršku donošenju ovoga zakona. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Imamo i jednu repliku, uvaženi zastupnik Šime Lučin. Izvolite. Hvala lijepo. Pa mislim da je kolegica ovo jako dobro elaborirala ovaj zakon. Jako mi se svidio onaj dio kad je ona rekla da će ovaj zakon pridonijeti da u Hrvatskoj se ravnomjernije i ravnopravnije podijeli teret krize. Međutim kolegice ne radi se o tome, radi se o tome da nam ovaj zakon nije smio biti, odnosno nije nam potreban i nije smio biti donesen. Ja nisam uvjeren da će ovaj zakon biti ograničenog vremena odnosno da će trajati samo iduću godinu. Zašto? Zato jer nema najave za iduću godinu ni racionalizacije centralne države, ni racionalizacije države u širem smislu, a da ne govorim o nekim stidljivim najavama mijenjanja nelogičnih preskupih jedinica lokalne samouprave. Prema tome, očito je da ovim porezom zapravo Vlada sebi kupuje godinu života. Na žalost ne samo s ovim porezima, nego i povećanjem PDV-a, a ja vas uvjeravam da će u idućoj godini država morati, odnosno Vlada dignuti još neke namete. I neke kolege govore o razvoju. Ma kakav razvoj ako vam skoro 90% proračuna ide samo da vam država može živit, odnosno da se mogu isplatit mirovine i plaće. Koji razvoj? S kojim novcima? Prema tome, očito je da Vlada nije spremna i da Vlada nema hrabrosti zagristi u kiselu jabuku reorganizacije države u onom smislu da napravi manju, efikasniju državu gdje će službenici biti bolje plaćeni, gdje će ih biti manje itd. itd. Prema tome, ovaj porez kao što smo govorili i prilikom njegovog donošenja nema nikakvog smisla i on neće riješiti problem. On samo odgađa odgađa konačno rješenje problema. da se svjetska financijska i ekonomska kriza prelila i na hrvatsko gospodarstvo i na Hrvatsku državu i da je Vlada morala poduzeti određene mjere kako bi dovela u red javne financije i kako bi zapravo smanjila na neki način državni deficit. Ali isto tako važno je to, dakle da smo poslali jasnu poruku da sami možemo upravljati svojim financijama bez pomoći sa strane kao što su neke države uzele pomoć MMF-a. Kad govorimo o ovom današnjem dakle porezu, on će donijeti 110 milijuna kuna više u državni proračun. Onaj Prijedlog zakona o posebnom porezu kojeg smo donijeli u sedmom mjesecu u 2009. godini doprinijet će 755 milijuna kuna, a u 2010. 2,1 milijardu kuna. da su ovi porezi, odnosno da ovo uvođenje poreza nije lako za naše građane. Međutim, smatram da svi moramo podnijeti teret krize i ono što je optimistično u svemu ovome jest to da su ovi porezi privremenog karaktera i da će oni biti ukinuti krajem 2010., odnosno u drugom mjesecu 2011. godine. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljumem. Nastavljamo raspravu. Na redu je uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. Poštovane kolegice i kolege, državni tajniče. Pa da bih izbjegao bilo kakvu raspravu o nacionalno-vjerskom kontekstu ovog poreza neću ga nazvati haračem kao što nisam ni prošli put, nego kad jer doista smatram da svaka vlast ima pravo i zaslužuje da novi porezi koje uvode dobiva i svoje ime. Ono što ne upućuje na odluku da ne podržim ovaj prijedlog zakona su 4 stvri. Prvo, uvodi se ovaj porez na životno i dobrovoljno mirovinsko osiguranje koje ima karakter štednje. Pitam sada gospodine državni tajniče neće li se taj iznos novaca dva puta oporezivati kada se primi plaća kada se plati premija životnog osiguranja ili dobrovoljnog mirovinskog osiguranja koje ima karakter štednje. Pročitajte još jedanput odredbu pa moguće da sam krivo razumio. Drugo čitanje na temelju toga menađeri javnih poduzeća temeljem ugovora koje su odobrili nadzorni odbori koji jako dobro nadziru rad uprava na teret javnih poduzeća imaju premije polica životnih osiguranja, ali ne na 5000 ili na 50000 nego na milijunske iznose. Tko će platiti porez na te premije? Korisnici polica ili javno poduzeće koje uplaćuje premiju. Nisam našao odgovor u zakonu, pa ćete mi možda vi moći odgovoriti. Kada je država u krizi, financijskoj krizi onda ima oni koji rukovode javnim financijama dvije mogućnosti: ili da smanji rashode ili da poveća prihode. Tu umotvorinu rekao je predstavnik Svjetske banke u Hrvatskoj. Mi to u Hrvatskoj do tad nismo znali i zato zahvaljujem Svjetskoj banci što ima tako pametnog čovjeka na čelu ureda u Zagrebu što nam je to poručio. Vlada se odlučila na povećanje prihoda putem Ali interesantno je da iznos sredstava koje bi država uprihodovala ovim porezovnim povećanim PDV-om je otprilike u istom iznosu koliko vi iz Ministarstva financija potražujete od INA-e. Tako da me malo čudi da državna vlast s jedne strane mora uvoditi nove poreze, a s druge strane ima porezne dužnike s kojim pregovara i pretvara ih u partnere umjesto u porezne dužnike. Malo čudna situacija. I prošli put sam rekao i naglašavam da ovaj posebni porez narušava pravednost poreznog sustava, jer za razliku od modela oporezivanja dohotka gdje postoji neoporezivi dio za sve građane isti ovdje toga nema. To nije dobro. Osnovni razlozi za uvođenje ovog poreza iz svih obrazloženja su kriza. Da li je novi porez, ovaj ili bilo koji drugi recesijska ili antirecesijska mjera, odnosno da li će ovaj porez dovesti do povećane ili smanjene potrošnje? Pad bruto društvenog proizvoda je 6,7, pad potrošnje je preko 14%. Kako to? Duplo veći pad potrošnje imamo od pada bruto društvenog proizvoda. Psihološki efekt izazvan neprimjerenim izjavama onih koji su vodili Vladu do prije nekoliko mjeseci izazvao je i ono što je kolega Marić rekao čak i neopravdana otpuštanja pod izgovorom kriza i recesija, a kamoli ne i do situacije da je potrošnja pala dvostruko više od pada bruto društvenog proizvoda. I ovaj porez će u sebi nositi psihološki efekat i obrtništvo i zanatstvo rješavat će se i ono što ovom velikom javnom sektoru da će on biti izgovor za neplaćanje, odgodu plaćanja, otpuštanja i onda kada za to nema ekonomskih kriterija. Još dvije stvari. Nisam stručnjak za porezni sustav, ali se cijelo vrijeme pitam ne bi li za Hrvatsku, kada se već jeste odlučili za povećanje prihoda i poreza, bilo jednostavnije u tehničkom smislu, pravednije u smislu onoga tko će plaćati, a u financijskom prihodu u onom smislu jednako da umjesto hadezarine ste povećali PDV recimo na 24 ili 25%? Zašto Vlada, kad je već išla povećanjem PDV-a samo za 4 i pol posto, odnosno jedan indeksni poen. Jer mnogi pitaju zašto tvrdim da je PDV povećan za 4 i pol posto. On je povećan za jedan indeksni poen, što je 4 i pol A mogla je odmah Vlada reći idemo na PDV od 25%, time ćemo financirati manjak novca u državnoj kasi. A ne malo PDV-a, malo novog poreza, pa za neke da, za neke ne, sada za sve, pa i na štednju štednju mirovinskog dobrovoljnog osiguranja i životnog osiguranja. Mislim da oni koji su osmišljavali nam kako namicati nove prihode za državnu riznicu nisu se savjetovali sa svima onima koji nešto o tome znaju, jer da jesu ja sam siguran da bi Vlada i premijerka Kosor došla s prijedlogom samo o povećanju PDV-a. Jedna pohvala na kraju. Pohvaljujem vas u Ministarstvu financija i Vladu što nije prihvatila prijedlog predstavnika kluba HDZ-a u prvobitnom zakonu koji je, govoreći u ime HDZ-a problematizirao činjenicu da se ovaj porezne plaće i na naknadu plaća radnicima na bolovanju, pa je ustvrdio da su sad …/Govornik se ne razumije./… položaju oni koji rade i oni koji su na bolovanju, aludirajući na to da bi i na naknadu za bolovanje trebalo uvesti porez. Ja vas pohvaljujem što niste predložili da radnici na bolovanju, koji primaju naknadu plaće, ne plaćaju ovaj porez. Hvala. Zahvaljujem. Imamo tri replike. Prvo je uvažena zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Što kolega govorite kako će se i ovo reflektirati na male obrtnike, koji inače su najuredniji platiše, dok se velikima itekako oprašta, njima nitko ništa ne oprašta. Ali ovo sada nije pitanje, jer je pitanje prije svega da Vlada sa ovakvim potezima radi rat gospodarca i radnika, umirovljenika i onih koji rade, starih i novih umirovljenika. Dakle međusobni sukobi kako bi zaštitili sebe od svakakvih napada i na takav način egzistirali, odnosno osiguravali sebi vlast, a osnovni razlog je, odnosno poziv je da upravo rješavaju sami stvari. Ne da ih stvaraju sukob između pojedinih kategorija građana. Dakle onda se postavlja osnovno pitanje, da se ukine taj nepravedni harač i porez, a uvedu oni porezi, odnosno jedan novi poreski poreski sustav koji će prije svega oporezivati one koji zarađuju najviše, a jednako tako destimulirati one poslodavce koji isplaćuju enormne sume. Jednako tako i banke koje se mogu ograničiti u povećanju kamatnih stopa. Dakle država ima čitav instrumentarij, upravo kroz poreski sustav. Ovakav način kroz uvođenja harača na sve tobože pod egidom ravnopravnosti u biti se ne razumije./… ovo je jedna najveća nepravda. Jedina pravda bi bila da se ovaj harač što prije ukine i uvede novi poreski sustav koji su oporezivali prije svega oni koji najviše zarađuju. Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Kolegice Ingrid, Obrtnička komora Međimurja jučer je javno postavila jedno zanimljivo pitanje, za koje čak i ja nisam mogao pomoći u odgovoru. Da li su obrtnici i zanatlije, posebice oni mali, u Hrvatskoj radnici ili poslodavci? Tako primjerice u poreznom sustavu ih tretiramo kao poslodavce, ali ako on zatvori radnju, obrt i postane nezaposleni građanin, on se na Zavodu za zapošljavanje ne tretira kao radnik, jer nema nikakva prava. Koji god zakon uzmete, selimo ih iz kategorije u kategoriju, različito tretiramo zavisno o tome da li im uzimamo ili bi im trebali davati novac. Pa je to možda jedno razmišljanje za one koje vode javne financije, a posebice brigu o obrtništvu i zanatstvu u Hrvatskoj, da se konačno odlučimo što su oni. Hvala. Zahvaljujem. Druga replika, uvaženi zastupnik Goran Marić. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Lesar, slažem se s vama kad ste spomenuli bonuse menadžera i police životnih osiguranja, Mislim da to nadzorni odbori trebaju izbaciti iz ugovora koje sklapaju sa menadžerima i to javno poručujem da se hitno u Hrvatskoj uvede i da se ne prihvaća ponovna praksa koja se već u Americi ponavlja, jer nismo naučili na greškama pa su već u četiri banke koje su sanirane za 569 čini mi se menadžera već isplatili ove godine 5 i pol milijardi dolara. Ali isto tako me malo smeta kad se politizira oko svega, jer se politiziranjem udaljujemo od suštine problema. Problem INA-e, duga INA-e državi je doista poslovni veliki problem, ali se politiziranjem od suštine udaljujemo. Nitko ne spominje članove uprave INA-e koji su zaduženi za poslovanje tvrtke, a koji su predstavnici hrvatske Vlade u INA-i. Svi povezuju ministre, nadzorni odbor, potpredsjednike Vlade, a zapravo INA nerazmjerno plaća dobavljačima, neke plaća u dan a neke ne plaća nikako a prednjači državi u tome. Pa su onda izgleda ti članovi uprave u INA-i koji su u ime države više brinu o interesima privatnih tvrtki nego o državnim interesima takve treba isto mijenjati. Kao što se u Podravci sve koncentrira politički a zapravo cijeli problem je da je predsjednik uprave potpisati ugovor koji nije smio bez suglasnosti nadzornog odbora. Hvala lijepa.

ni po način postavljanja niti po načinu odgovaranja za svoj rad. Kroz te police životnog osiguranja prvo je po iznosima prešlo svaku granicu tolerancije, a drugo je duboko nepravedno u situaciji u kojoj država jeste jer oni naprosto ismijavaju i radnike koji rade u tim firmama i sve nas koji se trudimo pomoć financijama da dođu. Ukoliko se s tim doista ne prestane ja bih to zakonom zabranio, to je sramotno ponašanje i sramotno je što to svi mi znamo i toleriramo takvo ponašanje i bilo bi dobro kada bi mogli objaviti imena svih tih menadžera koji imaju police na teret javnih poduzeća. Što se INA-e tiče i tu se s vama slažem, uprava INA-e također nije radila dobro, postoji protekcionizam u plaćanju, ne samo rokovima nego i načinima, ali u čemu je problem. Nadzorni odbori u tim tvrtkama, u INA-i i ostalim tvrtkama bi trebali nešto nadzirati i znati, a to se može ako se želi. Ja sam zato razočaran što je predsjednica Vlade jučer stala iza nadzornih odbora koje sam ja spominjao, tako na žalost depolitiziram kada tu temu otvaram jer da je predsjednica Vlade rekla oni nisu radili dobro ja bih krivio njih. Zahvaljujem. I treća replika uvaženi zastupnik Šime LUčin. Izvolite. **Lučin, Šime (SDP)** Hvala lijepo. Kolega Lesar ja upravo mislim da problem INA-e treba politizirati jer to je prije svega političko pitanje pa tek onda gospodarsko, gospodarsko, jer ako povučete određene gospodarske i ekonomske parametre s nekim drugim naftnim kompanijama u našem okruženje vidjet ćete da nešto nije u redu. A zašto je političko pitanje, zato jer dobar dio ljudi u nadzornom odboru ima neke mogućnost nešto kazati i koji su po političkoj liniji tamo. Međutim, ja sam uvjeren da je problem INA-e bitan zašto, zato što je riječ o 2 milijarde, a mi već treći puta odnosno drugi put razgovaramo o Zakonu koji je težak u prvom navratu 110 milijuna kuna. Moje pitanje glasi koliko još firmi da li javnih, da li privatnih, državnih ima koji su državi dužni veliki iznos novaca. I kada tu još ukalkulirate nelikvidnost koja po prvi put, koliko ja pratim, ovako drastično raste u srcu turističke sezone onda uopće neće biti efekta s ovakvim gospodarskim potezima. Ja uopće neću ulaziti u pravednost i nepravednost ovog Zakona, ja ulazim njegovu suštinu da je on besmislen. Besmislen do onoga trenutka dok Hrvatska vlada i ova država ne odluči se pozabaviti rashodovnom stranom proračuna, Hrvatska država nije toliko bogata nema toliko novaca da može imati ovolike rashode i tu je suština problema. MI ćemo jednostavno jako brzo doći u situaciju da nećemo moći više otkud zagrabiti, odnosno Vlada neće moći nigdje zagrabiti, zapravo ako se iduću godinu ništa ne promijeni doći usudio bih se reći u situaciju koja se više neće moći pravdati svjetskom recesijom. I plašim se još jedne stvari, i tu ću završiti, a to je kao što smo kasnili u objavi recesije i krize u Hrvatskoj i svijetu, mene je strah da ćemo isto tako godinu i dvije dana kasniti sa objavom da smo izašli iz recesije i krize. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. **Lesar, problem INA-e je za mene prvenstveno financijsko porezno pitanje. Jer INA-e duguje novac građanima ove države. Ja ću prihvatiti da je to političko pitanje samo pod uvjetom da se pokaže istinitom da je ovaj dug nastao kao kompenzacija politike bivšeg premijera Sanader koja je glasila branit ću cijenu benzina na 8 kuna, i plin neće poskupjeti. Ako je dakle INA kroz porezna dugovanja nadoknađuje tok 8 kuna ni lipa više onda to jeste doista političko pitanje. Ja vas uvjeravam u ovom slučaju INA-e kao u slučaju Podravke ako ono što javnost piše je istina, pa što su čak i sami neki članovi uprave javno rekli, da svakoj državi koja inzistira na poštivanju zakona i sprečavanju takvog poslovanja svi sudionici istog dana kada je to došlo u javnost bi bili uhapšeni. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Ja bih molio da i u replici se držite teme, molim vas. Na redu je uvaženi zastupnik Davor Huška. **Huška, Pred nama se nalazi danas Prijedlog zakona o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke, ja bih rekao drugi dio Zakona o posebnom porezu koji se već primjenjuje od 1. kolovoza ove godine, Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i ostale primitke. Kao i u prethodnom slučaju danas je povod donošenja ovog Zakona gospodarska situacija u Hrvatskoj u kojoj su zbog ekonomske financijske krize prihodi državnog proračuna znatno manji od potreba za uobičajeno financiranje svih javnih obveza uključivo naravno i mirovinskog osiguranja. Kako bi se utjecaj kriznih kretanja sveo na minimum Vlada Republike Hrvatske uvela je cijeli niz različitih mjera koje kako znamo već daje određene rezultate. Ministarstvo financija također i na prihodovnoj ali i na rashodovnoj strani proračuna djeluje sa nizom promjena s ciljem da se javne financije usklade sa realnim mogućnostima. Ovim zakonom obuhvaća se oporezivanje svih onih vrsta primitaka koje su nepravedno propuštene u prvom zakonskom prijedlogu zakonskom prijedlogu a to su primici od samostalne djelatnosti i obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti, primici od nekretnina, imovinskih prava, primici … najamnine, zakupnine, iznajmljivanja soba, postelja, primici od vremenski ograničenog ustupa autorskih prava, prava industrijskog vlasništva i drugih imovinskih prava, primici i poslovi kamata, izuzimanje imovine, korištenje usluga na teret dobiti tekućeg razdoblja, te primici u visini uplaćenih i porezno priznatih premija životnih osiguranja, s obilježjem štednje i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, sv eu skladu sa Zakonom o porezu na dohodak. S obzirom da se prethodno doneseni zakon primjenjuje 17 mjeseci prijedlog je, i smatram da je to u redu, i da vrijeme primjene ovog Zakona o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke, bude maksimalno 17 mjeseci počev od 01. 10. 2009. godine. Naravno svi se nadamo s obzirom na ove posljednje pokazatelje da će ova obrada zakona doživjeti ukidanje puno ranije. Naravno da ću zbog svega ovoga glasovati za ovaj zakon. Želim se ovdje osvrnuti nakratko i na izlaganje predstavnika kluba Hrvatske demokratske zajednice, doktora ekonomskih znanosti, naglašavam to, gospodina Gorana Marića, točno se vidi kad za ovu govornicu izađe struka, osoba, ljudi koji poznaju problematiku područja o kojem govore, a isto tako vidi se kad izađu osobe koje se bave politikanstvom, ili kako ih je kolega Stjepan nazvao eksperti narikače, koji nas ovdje plaše i cijeli hrvatski narod sa nekakvim crnilom, lošim pokazateljima, svim onim prognozama s kojima izlaze ovdje na govornici i u sabornici. Kolega Marić posebno se osvrnuo na otpuštanje radnika što su mnogi poduzetnici koristili u ovoj krizi, ali ne uglavnom i nažalost ne zbog krize i zbog gospodarskih problema nego zbog toga da si povećaju svoje profite i zarade. Poseban osvrt na visoke kamate u bankama iako evo kolega stvarno vam čestitam, bankari se obrušavaju svaki put na vas poslije vašeg izlaska ovdje za govornicu, ali s pravom iznosite podatke o visokim kamatama kakvih nema u Europi, kamatama koje odnose hrvatski novac zaradi banaka iz Republike Hrvatske i svakako da treba i dalje upozoravati na ponašanje banaka i bankara ovdje kod nas u Hrvatskoj. Na kraju donošenjem i ovog Zakona o posebnom porezu nastavljamo sa aktivnostima da povećamo prihode u proračunu i ovih 100 milijuna, nešto više od 100 milijuna koji će bit oprihodovani vis-a-vis unošenja i uvođenja ovog novog poreza bit će pravedno i pravilno raspoređeni na sve one potrebe na nivou cijele Republike Hrvatske, svih kategorija stanovništva koji participiraju u proračunskim rashodima. Zahvaljujem. Imamo replike, uvaženi zastupnik Gordan Maras. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine Huška ponukali ste me jednim dijelom vaše rasprave da se javim. Znate koji je problem HDZ-a i ove Vlade? Kažete budi se pesimizam, dežurne narikače govore. Problem je gospodine Huška što su po vama svi osim HDZ-a narikače. Oni koji kukaju, neopravdano po vama, ali problem je što jedino ne možete vi objasniti tim ljudima da oni dobro žive i da je ovo što vi radite pošteno. Ja vas pozivam, što više zastupnika HDZ-a, javite se i objasnite ljudima da je ovo pošteno. Oni vas sad slušaju i objasnite im da je pošteno da im uzimate 4%, da država sljedeće godine neće ni 200 milijuna kuna uštedjeti iz proračuna. To je pošteno. Neka oni uplate 3 milijarde kuna, a vi ćete uštedjeti 150 milijuna kuna u razvoj, a onda će reći ministar Šuker da mu je 90% proračuna zadano. To je zbilja razvoj. Znači kad vam je nešto zadano 90% to je sigurno onda razvojni proračun. I pozivam evo sve zastupnike HDZ-a objasnite ljudima da oni ne razumiju da u biti žive dobro i da nažalost su dežurne narikače koje ne shvaćaju providnost HDZ-ove politike. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Davor Huška. Izvolite. **Huška, Davor (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa kolega, prognoze ste davali prije turističke sezone, prognoze ste davali početkom ove godine gdje ste prognozirali dvocifreni … /Upadica se dvocifreni pad bruto domaćeg proizvoda, gdje ste prognozirali pad turističke sezone 20, 30 ne mogu se ni sjetiti koliko posto. Da li su to crne prognoze, da li je to bilo argumentirano, pokazuje današnje vrijeme. BDP i drugo tromjesečje evo u ovoj godini među 4 države u Europi smo, raste u Hrvatskoj. Turistička sezona izvanredna. Gdje su bili argumenti za vaše prognoze? Da li ste vi proricali jednu crnu sudbinu, plašili narod s tim prognozama? Na svu sreću narod još uvijek vjeruje Hrvatskoj demokratskoj zajednici, hodajte malo među ljudima, ja sam svaki dan na poslu sa narodom koji teško živi ali vjeruje u ovu Vladu, vjeruje u Hrvatsku demokratsku zajednicu, a na kraju to su dokazali i na lokalnim izborima i na zadnjim izborima za Parlament, a vjerujem da će tako biti i na predstojećim izborima za predsjednika. Hvala. Ja vas opet moram upozoravati držite se teme, a tema je konačni Prijedlog zakona o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke. Molim vas da se držite teme i u replici i u temeljnim raspravama. Uvaženi zastupnik Goran Marić, replika. Izvolite. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa ovaj zakon i prijedlog zakona je izravno posljedica ekonomske krize koja se dogodila cijelom svijetu, a govorim o visini kamatnih stopa vrlo često zbog spoznaje o važnosti razine cijene novca za gospodarski razvoj i za održavanje zaposlenosti. Realni sektor i financijski sektor funkcioniraju na bazi spojenih posuda i nema realnog sektora zdravog ako nije zdrav i financijski sektor, ali isto tako i obrnuto. I ti ponekad napadi na mene ne čude me jer naš sustav vrijednosti, mi društvene vrijednosti mjerimo različitim metrom i ja ću se uvijek boriti i promicati ekonomiju, takvu tržišnu ekonomiju u kojoj će biti mjesta za čovjeka, u kojima će kruh za mene biti doista materijalno pitanje, ali kruh za drugoga i materijalno i moralno pitanje. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Davor Huška. Izvolite. Kolega vi kažete da ćete se boriti za te pravce svog promišljanja, a ja kažem da će svaki pošteni građanin, ekonomista biti uz vas i naravno na tom pravcu i svojim ponašanjem u gospodarstvu, ovdje u Saboru, u svom životu nastojati djelovati. Spominjete realni financijski sektor. Nema danas realnog sektora koji može vraćati kamatne stope, odnosno kamate od 10, 12 ili više posto. Takve proizvodnje, takvog realnog sektora nema. Financijski sektor jednostavno ne prati stvarno stanje na terenu, stvarno stanje u gospodarstvu i guši gospodarstvo. Od gospodarstva živimo svi. i mi ovdje i naši umirovljenici i djeca u vrtićima i školama. Financijski sektor svoje ponašanje mora prilagoditi situaciji u kojoj se nalazimo i realno pratiti financiranje sa kamatnim stopama, sa kreditima proizvodnje i gospodarstva. Hvala. Replika uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. **Antičević Marinović, Ingrid (SDP)** Pa kolega s pravom govorite i kritizirate banke i druge financijske institucije, pogotovo banke koje u ovim teškim vremenima iskorištavaju ovu situaciju, love u mutnom i bez ikakvog opravdanog razloga povisuju kamate. Egzistira ovdje na dnevnom redu, ali se stalno se pomiče, ali nije predmet očito ni fokusa zanimanja Vlade, da se o tome zakonskom prijedlogu raspravi, jer je klub SDP-a uputio zakonski prijedlog koji bi onemogućio, odnosno destimulirao banke Prema tome, meni se čini da je malo licemjerno ovako kritizirati banke, a ne raditi ništa. Jer država, Vlada ima sav instrumentariji da čitavom instrumentariju stoji na raspolaganju da tu situaciju obuzda. Dakle, Vlada na ovaj naš zakonski prijedlog koji smo htjeli zaštiti građane koji su podigli kredite, pogotovo mlade obitelji stambene kredite, da im kamate ne odlete u nebo, jer ujutro se probude s jednom kamatom, navečer liježu s drugom, naravno povišenom kamatom. Dakle, da se to ne bi događalo da se uvede poseban porez na koji bi način bile banke destimulirane da to čine. Dakle, kukati i pozivati banke javno od strane najviših državnih dužnosnika, da to ne čine, a s druge strane im to omogućavati, onda je to, to građani jednostavno ne percipiraju kao ozbiljnu vašu, odnosno vladinu ozbiljnost da se tu zaista nešto i učini. I na kraju krajeva, evo vidite. Kako je moguće da u našem Ovršnom zakonu i dalje egzistira jedna nepravedna koja je od rimskog prava definirana kao nepravedna institucija, fiducij, po kojem banka ne ulazi niti u ovršni postupak, nego čovjeku se oduzima nekretnina, čak za onaj najmanji dio duga, gdje je iscrpljen više s tim otplatama stalno povećanim, plaćati. Pa i onda kada ostane dužan, najmanji dio zaplijeni mu se čitava imovina. To je nešto što u ovim vremenima treba podhitno ukinuti. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Davor Huška. **Huška, Davor (HDZ)** Hvala. Gospodine potpredsjedniče, uvažena kolegice. Poznato je i meni i vama i svima nama da je kamata u biti na tržištu. Kamata je na tržištu i banke će doći u situaciju kada ne budu mogle prodati svoje kredite, ne budu imale potražnje za kreditima da idu dolje sa kamatama. Utjecati na regulaciju kamata odavde zakonima, sjetite se što se dogodilo sa trošarinama. Kakav je odjek je bio kada su uvedene trošarine? Naravno prebačene su na kupce, na potrošače i opet su poskupile određene usluge. Što bi se dogodilo da ovdje reguliramo kamate određenim zakonima, iako je to u biti pod ingerencijom Hrvatske narodne banke i monetarne politike. Tko bi platio takve dodatne troškove, nekakve regulatorne instrumente u banci, nego opet gospodarstvenici, poduzetnici i u konačnici građani. Kratak osvrt i na ovaj vaš spomen fiducije. To je samo jedan u nizu elemenata, odnosno instrumenata osiguranja u banci. Egzistira u cijelom svijetu. A mi svi kada potpisujemo kredite, pročitamo ugovor, odlučimo da li ćemo kredit pod tim kondicijama uzeti ili nećemo. To je osobna stvar svakoga tko ulazi u kreditno zaduženje. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljuje. I uvaženi zastupnik Krunoslav Markovinović, replika. Izvolite. uvaženi kolega stvarno je obrazlagao ovaj porez, ali ono što je u svemu onom najčudnije što se iščuđavamo, zbog čega porez? Pa neki dan sam slušao gospođu Angelu Merkl koja je isto govorila da je takav porez i u Njemačkoj i da su druge zemlje uvele takav porez. Dakle, krizni porez u krizna vremena. I normalno je da država nastoji na bilo koji način pokriti rashode. Dalje, smiješne su priče, veliki dio proračuna determiniran, dakle on je određen. Nemamo načina kako to smanjiti. Pa normalno da bilo koju kategoriju dirnemo, opet bi bili dežurni napadači na proračun, pa bi rekli zašto dirate vojsku, policiju, zašto dirate prosvjetu, socijalu. očito je da je vrlo teško sve namiriti iz državnog proračuna, ali evo Vlada se maksimalno trudi da to napravi. Dakle, imamo porez, poseban porez prilagođen ovom vremenu. Obuhvaćena je ova kategorija koja evo zbog različitog tumačenja u prvom dijelu nije. Konačno i vi ste to tražili i sada napadate opet ovaj porez. A što se same nesloge tiče, čuo sam malo prije tu iz oporbenih redova, da nastojite ... jedni s drugima. Pa evo ako je to tako, nastojmo stvoriti situaciju koja je momentalno u SDP-u. Ivan (HDZ)** Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Davor Huška. Markovinoviću ovaj porez koji naši evo ovdje nazivaju haračem, naziva se poseban porez, naziva se porez solidarnosti. Građani u europskim zemljama, građani u Hrvatskoj svjesni su u kakvoj situaciji se nalazi njihova zemlja, u kakvoj situaciji se nalazi naša zemlja i svjesni su da moramo svi doprinijeti da se situacija što prije popravi. Upravo zbog toga ovako solidarne mjere, solidarni porezi koji idu na cijelo područje zahvaćaju prihode, primitke svih građana Republike Hrvatske. Dobro je da ide i ovaj drugi dio poreza kako sam ja rekao da neke skupine građana ostanu, ne ostanu neoporezovane. I nakon uvođenja ovog poreza na primitke bit će sve skupine upravo solidarno oporezivanje, nadamo se sa što kraćim vijekom trajanja. Hvala. Zahvaljujem. Na redu je pojedinačna rasprava. Uvažena zastupnica Nevenka Majdenić. Izvolite. Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke, je ustvari dopuna Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke, jer je on po svojoj suštini po karakteru ima istu namjenu i isti cilj i isto vrijeme trajanja. Pod pojmom isti karakter, mislim na to da se oporezuju čisti neto osobni primici svih građana, ravnomjerno, uz uvažavanje određenog socijalnog minimuma i da nema izuzetaka. Pod istom namjenom smatra se prikupljanje prihoda državnog proračuna koji se zbog financijske krize i pad gospodarskih aktivnosti ne puni potrebnom dinamikom. Isti cilj ovim zakonima je zadovoljavanje osnovnih ali i socijalnih potreba koje se financiraju iz proračuna, plaće, mirovine, zdravstveno osiguranje i socijalna davanja najugroženijim slojevima društva. A kada sam na početku rekla da su ovi zakoni istog vremena trajanja, mislim na to da su oni privremeni, da će se primjenjivati 17 mjeseci ali da se mogu ukinuti i ranije ako se proračunski prihodi počnu ostvarivati bržom dinamikom. Ovim zakonom se proširuje obuhvat poreznih obveznika na prvo, dohodak ostvaren od samostalne djelatnosti, obrta i s obrtom izjednačene djelatnosti, slobodna zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva. Drugo, dohodak po osnovi najamnine, zakupnine, iznajmljivanja stanova, soba i postelja turistima i organiziranje kampova. Treće, dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava, dohodak od autorskih prava, prava industrijskog vlasništva i drugih imovinskih prava. Peto, dohodak od kamata, izuzimanja izuzimanja imovina i korištenja usluga na teret dobiti ili udjela u dobiti koji čine izvor dohotka. I šesto, dohodak u visini uplaćenih i porezno priznatih premija životnog osiguranja i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja. Za prva tri navedena dohotka obveznik obračunavanja i plaćanja poreza je fizička osoba, sam porezni obveznik. Za druga tri navedena primitka na koje se proširuje obveza plaćanja poreza, obveznik obračunavanja, obustavljanja i plaćanja je isplatitelj primitaka. Prijedlogom ovog zakona detaljno su razrađene porezne osnovice za svaki pojedini oblik dohotka ili primitka, poslovne knjige na temelju kojih se utvrđuje osnovica, razdoblja i rokovi u kojima se obračuni i uplate poreza moraju izvršiti. Ovako detaljna i opširna razrada poreznih osnovica potrebna je prije svega zbog raznolikosti broja i oblika primitaka po ovoj osnovi, ali i zbog potrebe da se olakša posao obračuna i izbjegnu propusti u obuhvatu poreznih obveznika. Jer osnovna intencija ovog zakona je ravnomjerno i pravedno terećenje svih struktura, odnosno da teret krize podnesu svi građani proporcionalno svojoj ekonomskoj snazi. Porezne stope i rasponi u okviru kojih se oni primjenjuju isti su kao kod Zakona o posebnom porezu na plaće, dakle 2% na iznose veće od 3 tisuće i 4% na iznose preko 6 tisuća kuna. Na kraju mogu predložiti da se ovaj zakon prihvati po hitnom postupku, jer se njime ispravlja propust prethodnog zakona. A moja osobna želja je da obadva ova zakona traju i primjenjuju se što kraće jer će to značiti da je to kraj ekonomske krize i početak bržeg razvoja. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Imamo jednu repliku. Uvaženi zastupnik Frane Matušić. nego što je navedeno u ovom zakonu i u prethodnom zakonu koji se odnosio na sve ostale. A da je to uobičajeno i u Europi, ja ću podsjetiti hrvatsku javnost i one u Saboru koji govore da takvih primjera nema, pa ću ih podsjetit da je početkom '90.-tih godina, nakon što su se ujedinile dvije Njemačke, u Zapadnoj Njemačkoj tadašnjoj uveden upravo takav porez, porez solidarnosti kako bi se pomoglo ljudima koji su živjeli u Istočnoj Njemačkoj. Ne mogu sa sigurnošću reći, ali prijatelj iz Njemačke mi je rekao da je taj porez negdje oko 5,6%. Dakle, praksa u Europi postoji, postoji iz posebnih i određenih razloga i upravo se sad pozivam na slučaj u Njemačkoj. Dakle, taj porez je uveden početkom '90.-tih. Bila je namjera da ne traje dugo kod njih, međutim kod njih je ostao i do dana današnjeg taj porez zato što imaju i danas problema. Nakon što su se ujedinile dvije Njemačke, i danas još uvijek imaju problema sa integracijom područja koje se zvalo prije Istočna Njemačka odnosno DDR. Dakle, takva poreza i takva vrsta solidarnosti itekako postoji u Europi i itekako je opravdana i naravno da nitko u Njemačkoj ne proziva njemačke vlade da su uveli harač ili da održavaju i dalje Dakle, riječ je o porezu solidarnosti i tako i ja osobno shvaćam ovaj porez koji je uveden na sve primitke, naravno zaštićujući, uvijek moramo to isticati, zaštićujući one koji imaju primitke manje

Na redu je uvaženi zastupnik Boris Kunst. Izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Hvala lijepa, poštovani potpredsjedniče. Kolege iz financija i kolege zastupnici. Ovim Prijedlogom zakona o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti ostale primitke ispravljena je ustvari nejednakost poreznog obračuna s obzirom na plaće, mirovine i druge primitke. Kritike za tu nejednakost upućivane su od pojedinaca i iz opozicije i iz pozicije pa zato stvarno ne vidim danas razloga da se kritički odnosimo prema ovom prijedlogu zakona jer to mogu jedino shvatiti kao neozbiljni igrokaz za gledatelje. Na takvu nejednakost upozorio sam i na sjednici Odbora za rad i socijalno partnerstvo pa i u samoj raspravi kod donošenja Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i primitke od drugog dohotka. S obzirom da su jedan i drugi zakon interventni zakoni kojima je ograničeno trajanje, a jedan i drugi imaju za cilj u kratkom vremenu povećati prihode i smanjiti rashode državnog proračuna, te se jedan i drugi temelje na načelu pravednosti, jednakosti i razmjernosti, što proizlazi iz samog Ustava Republike Hrvatske prema kojem je svatko dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova razmjerno svojim mogućnostima. Nema razloga da se ne obuhvate i kategorije građana koje ostvaruju prihode od samostalnih zanimanja i djelatnosti, kao što su i obuhvaćeni sada ovim prijedlogom obrtnici, iznajmljivači nekretnina, sportaši itd., znači svi oni koji imaju daleko veće prihode od velike većine radnika kojima se oporezuje plaća ili mirovina umirovljenicima. Ovim zakonom koji se porezno proširio na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke ostvarit će se i dodatni prihod u državnom proračunu koji će ubuduće biti veći nego što je ovaj prihod koji je ostvaren po Zakonu o oporezivanju plaća i mirovina. Zato u svakom slučaju ja podržavam ovu nejednakost koja je sada ispravljena. Kažem, možda je bilo bolje da su se jedan i drugi zakon u paketu donijeli, ali eto bolje da je sada ispravljeno. Bolje ikad nego nikad. Hvala lijepo. Zahvaljujem. Na redu je uvaženi zastupnik Silvano Hrelja. Nema ga. Gubi pravo na raspravu.

prije nešto više od dva mjeseca donijeli ili manje zapravo od dva mjeseca donijeli Zakon o uvođenju posebnog poreza na dohodak, odnosno plaće i mirovine i nakon što je određene kategorije dohotka nisu bile obuhvaćene sada ovim zakonom zapravo ćemo obuhvatiti sve prihode koji su obuhvaćeni plaćanjem poreza na dohodak našim zakonom. Međutim, to nije sukladno do sada u mnogim raspravama citiranom članku 51. našeg Ustava koji kaže da se treba oporezivati prema ekonomskoj snazi. Mi ovim našim Zakonom o porezu na dohodak primarno oporezujemo dohotke iz rada i jednim dijelom, dakle dohotke iz imovine. Mi jedan veliki dio dohodaka koji se odnose na dohotke od kapitala i dohotke od kapitalnih prihoda ili kapitalne prihode ne oporezujemo. Nešto smo sada simbolično uveli da se oporezuje s ovim posebnim porezom dividenda. Međutim, mi još imamo dosta prostora u našem poreznom sustavu da imamo veći obuhvat. Kada imamo veći obuhvat kroz porezne prihode onda, odnosno veće porezne, odnosno više poreznih osnovica onda ćemo moći smanjivati poreze i porezne stope i na dohodak i na dobit i porez na dodanu vrijednost. Nastoji se kroz ove rasprave reći da ovaj porez nije harač i ja ga neću nazvat harač. Nikad nisam rekla da je to harač, ali on nije ni krizan, krizni porez, a nije ni solidarni porez kao što ga se pokušava preimenovati. Zašto nije krizni? U krizama se ne povećavaju porezi. Nastoji se ići na štednju i racionalizaciju troškova. Ako se već uvodi posebni porez u krizi onda on mora stimulirati ili olakšati stanje onima koji stvaraju novu vrijednost. Dakle, realnom sektoru, a radnici su u realnom sektoru. Oni stvaraju koristeći kapital stvaraju novu vrijednost. toga, najprije umjesto toga da se podignu prihodi najprije išlo u maksimalnu racionalizaciju potrošne strane državnoga proračuna, pa ću ja navesti samo nekoliko primjera. Recimo intelektualne usluge. Ako imamo toliki broj zaposlenih u javnom sektoru, pa između ostaloga i u onom dijelu koji se odnosi na Vladu i onaj dio zaposlenih koji bi trebali primarno raditi uz Vladu i uz Parlament nije potrebno imati preko milijardu kuna intelektualnih usluga. Ti ljudi koji rade odgovorne poslove, koji ne smiju biti ad hoc poslovi zapravo bi morali biti i dobro plaćeni. Što je sa troškovima promidžbe? Pa eto bilo je i napisa da se snimaju neki filmovi po nekim nenormalnim cijenama koje se koriste kao promidžba umjesto da se takva sredstva usmjere na edukaciju na drugi način, možda u škole. Ili recimo poticaji koji su ogromni iznosi za naš mali proračun. Gotovo 7 milijardi kuna su bili u proračunu za 2009. godinu, ali ne postoje neki objektivni i normalni kriteriji tko može dobiti te poticaje. Oni su često zapravo gašenje vatre vatre ili tamo u onim tvrtkama ili u onim segmentima gospodarstva koji su zapravo zreli za stečajeve, a ne za takve poticaje. Dakle, mi sada dolazimo zakon, a istovremeno je prethodni zakon na ocjeni ustavnosti. I da kažem zašto zapravo postoji mogućnost da taj zakon padne na Ustavnom sudu. Zato što on zapravo ne zadovoljava one osnovne postavke koje kaže naš Ustav, dakle da se treba oporezivati prema ekonomskoj snazi. A mi ovdje ovim zakonom oporezujemo i egzistencijalni minimum. Ako je on egzistencijalni minimum ono što je država utvrdila da su to zapravo porezne olakšice onda na primjer netko je izračunao da recimo naša prosječna četveročlana obitelj sa dvoje djece i jednim primanjem ima taj egzistencijalni minimum 4800 i nekoju kunu. Drugim riječima to su porezne olakšice koje trenutačno egzistiraju. Međutim, on ako prima upravo 4800 kuna onda će platiti 2% kriznog poreza. Njemu se te olakšice ne ne uračunavaju kao osnovica za oporezivanje ili kao odbitak kod oporezivanja. Dakle, ono što je minimalna egzistencija ipak će se morati platiti porez. Druga strana je što ipak mi ne obuhvaćamo sve prihode. Mi obuhvaćamo sada prihode od samostalnog i nesamostalnog rada i jednog dijela mirovina ili umirovljenika koji su obuhvaćeni ovim zakonom. Zašto još nije solidaran taj porez? Ja ću vam reći ovih dana u slovenskom Parlamentu mislim da je već i počela rasprava uvodi se posebni porezi i to vrlo visoki porezi na menađerska primanja. Čini mi se 12000 i nešto eura bruto ako prelazi menađerska plaća plaća se porez od 90%. Na određenu visinu bonusa koje menađeri ostvaruju plaća se porez od 90%. I na određenu visinu otpremnine iznad određene visine otpremnine plaća se 90% poreza. To destimulira nadzorne odbore da sklapaju nenormalno visoka prava menađerima kroz menađerske ugovore. Mi sada eto ovih dana upravo se susrećemo sa takvim nenormalnim menađerskim ugovorima u našim državnim tvrtkama. Rekli bismo za privatne nas možda i nije briga, ali mora nas biti brige. Kolega Marić je ovdje govorio da neki ostvaruju enormne profite, a istovremeno otpuštaju radnike. Mi tu ništa ne činimo. Mi samo o tome pričamo. Uvedimo na takve nenormalne profite koji nisu tržišno uvjetovani uvedimo poreze visoke, uvedimo poreze na ekstra profite, uvedimo poreze na nenormalno visoke prihode, primanja takvih menađera. I ono što je najgora situacija zašto ja mislim da se efekti ovih, ova dva zakona neće postići u onom smislu kao što je to u obrazloženju rečeno, je nenormalno stanje u likvidnosti i solventnosti hrvatskih tvrtki. Ovih dana je objavljeno da je krajem srpnja nepodmirenih naloga više od 18 milijardi kuna. Samo u jednom mjesecu, dakle između lipnja i srpnja, to je povećanje gotovo 1 milijardu kuna. U tim tvrtkama je zaposleno 38 tisuća 631 radnik, a dodatno je blokirano još 34 tisuće 198 fizičkih osoba. To su potencijalni korisnici, ili potencijalni sudionici sutra na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Dakle to je nešto što nije normalna situacija, o tome se ne razgovara, mi ne možemo dobiti podatke koliko u tome učestvuje država, koliko u tome učestvuju državna poduzeća, šta se tu može učiniti, jer to će zakočiti sve zapravo gospodarske aktivnosti. To su radnici koji ne primaju plaće, kad ne primaju plaće ne plaćaju se ni porezi ni doprinosi, pa ni ovaj krizni ili posebni porez na plaće. Dakle situacija nije normalna, a u situacijama koje nisu normalne trebaju i drugačiji potezi. Dakle, ja očekujem da će prijedlog proračuna ipak biti drugačiji nego što se najavljuje. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Imamo jedan ispravak netočnog navoda i dvije replike. Prvo ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Frane Matušić. Izvolite. netočan je navod kolegice da se poticaji daju bez ikakvog kriterija. Naime, sredstva koja su u proračunu, kao što ste rekli 7 milijardi samo u prošloj godini za poticaje i u poljoprivredi i u gospodarstvu, itekako značajna i znače i jamče opstanak i poljoprivrede i jamče opstanak i gospodarstva, i davaju se prema jasnim i strogim i određenim kriterijima. Potpuno je netočno da se ne davaju, da se davaju bez ikakvih kriterija. To je potpuno netočno. Zna se što moraju ispuniti ti gospodarstvenici da bi dobili ta sredstva. I drugo, kad govorite o plaćama u javnim institucijama onda ste mogli barem priznati da je ova Vlada imala snage i da je smanjila članove uprave, njihove plaće i dovela ih na razinu onoga što danas smatramo da je normalno u ovim kriznim vremenima, da takve takve plaće moraju biti usklađene sa svim ostalima. I danas je to jasno da je ova Vlada uspjela provesti nešto što mnogi prije njih nisu napravili. Hvala gospodine potpredsjedniče. Kolegice, ja vam se želim zahvaliti na vašem izlaganju. Vi ste, ja bih rekao, jedina osoba koja je u protekla tri sata korektno, realno, objektivno ocijenila stanje i značaj ovog prijedloga zakona u odnosu na to stanje. Hrvatski jezik je jedan lijep jezik, ali ne uvijek jako precizan i koristimo često sinonime i riječi koje imaju dvostruka značenja. Harač, slažem se s vama, nije dobro koristiti. Harač je nestao sa raspadom turskog carstva i mislim da tu možemo staviti točku na i. Međutim, kolegice i kolege, govorili se o porezu solidarnosti. To je jednako netočno. Zato što je solidarnost slučaj kada netko tko ima pomaže nekom tko nema. U ovom slučaju i onaj tko nema, a netko tko ima 3 tisuće kuna kućni budžet mjesečno, taj je sirotinja. On pomaže jednako kao i bogati krpati jasno što? Budžet ove države. Treće, krizni porez. Netočan izraz. Zašto netočno? Spominjali smo ovdje, netko je spominjao Merkelicu. Gospođa Merkel sa tim kriznim porezom, sa tim sredstvima pomaže tvrtkama za koje zna da će moći izvući iz krize, dakle ne krpa se budžet, rješava se gospodarska kriza. Ovo je porez spasa. Porez s kojim se spašava budžet, sve što se financira iz budžeta i spašava hrvatska Vlada. Zahvaljujem. Odgovor na repliku, uvažena zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Pa hvala kolega Doriću što ste eto u dvije minute zapravo rekli ono što sam ja u gotovo 10 minuta govorila. Međutim, mislim da nije dobro da kažemo da se krizni porez uveden zato da bi se isplatile plaće i mirovine. Pa ne može netko tko treba dobiti plaću i mirovinu zato platiti porez da bi to morao dobiti. Mislim to nije dobra poruka. Ja ovdje ne kritiziram ni Vladu, ni HDZ. Ne želim na takav način raspravljati, ali hoću reći dajte predložite nešto što zapravo treba predložiti u kriznoj situaciji, predložite da se smanje obveze realnom sektoru, pa i ovim obrtnicima koji uz to što plaćaju porez na dohodak garantiraju cijelom svojom imovinom za svoje poslovanje. I treća stvar, plaćaju sve druge obveze koji drugi obveznici poreza na dohodak ne plaćaju. Dakle, i godine doprinosa i ne znam šta to svih onih 245 iz registra koje je objavilo Ministarstvo financija. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je replika, uvaženi zastupnik Šime Lučin. Izvolite. Hvala lijepo. U potpunosti se slažem s kolegicom Zgrebec kad kaže da na prihodovnoj strani ima vjerojatno prostora gdje su se mogle prilikom rebalansa postići određene uštede. Ali nisam baš siguran da su to baš intelektualne usluge. Ako ste primijetili imate jednu proporciju, a to je što više raste broj djelatnika i visoko obrazovanih djelatnika u državnoj upravi, rastu više i intelektualne usluge. I obzirom na dinamiku i način kako donosimo zakone, vjerojatno treba platiti po dva, tri puta uvijek radnu skupinu da napiše i popravi neki zakon. I onda nisam baš siguran da će ta milijarda kuna na tj strani intelektualnih usluga biti dostatna da se poplaća nemar ili, ne znam kako, neznanje, ne znam kako to nazvati, onih koji su dužni servisirati one koji trebaju donijeti zakone. Meni je drago što je Vlada pokušala donekle donijeti, unijeti red u menadžerske plaće u javnim, odnosno državnim poduzećima, ali bilo bi isto tako dobro kad bi riješila i problem otpremnina. Jer kako ćete ocijeniti koji je menadžer član uprave u javnom poduzeću došao jačom političkom vezom? Po tome što mu je veća otpremnina. Šta veća otpremnina, to jača politička veza prilikom dolaska na to mjesto. Ja se nadam da će Vlada se pozabaviti i tim problemom. Hvala. Odgovor na repliku, uvažena zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Kad sam navela ove tri stavke koje su značajne na na rashodovnoj strani državnog proračuna onda sam rekla da treba platiti visoki intelektualni rad i znanje ljudi koji rade u državnoj upravi, a takvih ljudi ima i oni su potplaćeni. I kada bi se ozbiljnije prionulo izradi Zakona upravo u tom segmentu državne uprava a manje koristile intelektualne usluge za neke ad hoc grupe vjerojatno bi nam prijedlozi i kvaliteta zakona koji dolaze u Parlament bili bolji. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I sada kao zadnji pojedinačno na redu je uvaženi zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. Hvala lijepa. Zašto se donosi ovaj Zakon, i zašto je donesen osnovni zakon u 7. mjesecu koji se proširuje ovim Zakonom, zato što je državna blagajna prazna, grebe se kazanu po dnu. E sada, zašto je blagajna prazna. Prazna je zato što ne znate upravljati javnim novcem. Izdaci su vam veći od primitaka, ne znate te izdatke kontrolirati, nemate hrabrosti donijeti proračun kojim biste srezali tu pasivu, onda vam fali u aktivi pa to kupite od građana. To je nemoralno. Prije svega je nemoralno da vlastitu nesposobnost naplaćujete kod građana. Nemoralno je i stoga što ne vodite računa o tom javnom novcu, pa ni na taj način da niste obustavili plaću bivšem premijeru Sanaderu kada je podvukao rep i utekao. On dan danas prima premijersku plaću iz državnog proračuna koji ćete vi puniti jer vam je prazan ovim haračem. I kako ćete vi sada objasniti građanima da je to moralno, i da je to pošteno. DA jedan neradnik koji je rekao ja to neću raditi, da nikome nije objasnio zašto on to neće raditi, otišao i dalje prima svoju preko 20 tisuća kuna visoku plaću a vi od onoga koji ima 3 tisuće kuna, i jednu kunu, uzimate namet. Njemu uzimate po 60 kuna, kako ćete vi objasniti svoje poštenje i moral. Svi se trebate stidjeti, Svi se trebate stidjeti, vi se trebate crvenjeti od srama. Kada se usudite neradniku isplaćivati, i bjeguncu od odgovornosti, a radnicima uzimati. Zašto vam je još blagajna prazna? Zato što se krade, tko krade. To čitamo cijelo ljeto po novinama, kradu ljudi po javnim poduzećima, kradu ljudi koje je ova Vlada tamo poslala. Kada ih se uhvati u krađi. I po ministarstvima, kao što je bilo u Ministarstvu obrane. Kada ih se uhvati u krađi, onda ih se brani, kao što kolega Hebrang brani bivšeg ministra obrane Rončevića, onda se na njih ne da. E sada, krade se. Jučer je premijerku pitao pitao kolega Jovanović koliko je nestalo u tim aferama, koliko je love tu isparilo. Nije mu odgovorila. To su milijarde, To su milijarde, pa da se nije toliko kralo nije ni trebalo uvoditi ovaj krizni porez. Jer se daleko više pokralo nego što će sve ovim kriznim porezom namaknuti. Kakva je kazna za te koje se uhvatilo, najprije se štiti po Saboru ne da ih HDZ. A onda A onda kada ih se uhvati onda dobivaju otpremnine kao što je kolega Lučin odgovorio, milijun kuna. To im je kazna zato što ih se uhvatilo u krađi. A tih milijun kuna, to je opet državni novac, to što ćete dati tima lopovima to ćete sada ovim porezom otimati građanima. I sada vi govorite o pravednosti ovog Zakona to je vama pravedno, pa vi za drugu pravdu niti ne znate. Jer vama je očito pravedno otimati sirotinji da bi namirili svoje lopove i da bi mogli isplaćivati Sanaderu i dalje plaću. To je vama pravedno. Što je ovaj Zakon on je proširenje jedne nepravde koju je donio osnovni zakon, a zašto je on nepravedan. Evo jedan primjer. Imate dva porezna obveznika oni imaju istu bruto plaću, jedan ima troje djece, drugi koji živi kao samac. Ovaj koji ima troje djece, koji mora hraniti, oblačiti i školovat. On ima neku poresku olakšicu, zbog te poreske olakšice njemu je neto plaća veća, e sada ovaj koji zbog poreske olakšice kada mu neto plaća prijeđe 3 tisuće kuna vi njega rebnete ovim porezom. A onoga koji nema poresku olakšicu pa mu je neto plaća zbog toga manja i neće dosegnuti prag od 3 tisuće kuna on je oslobođen plaćanja poreza. Znači, tu nema naravno nikakvog načela razmjernosti i pravednosti poreznog sustava. Onaj koji je u lošijem ekonomskom položaju snosit će veće porezno opterećenje i to je vama pravedno. Drugi primjer, opet uzmimo dva obveznika. Jedan prima plaću od samo jednog poslodavca recimo 2999 kuna a drugi prima istu takvu plaću 2999 kuna i još će primiti honorar od 2500 kuna pa opet honorar od 2500 kuna, on će imati 8 tisuća kuna i neće morati platiti porez. Onaj prvi koji ima 3001 kunu on će morati platiti porez. Znači onaj koji ima manje, samo zato što prima samo od jednog poslodavca ali ukupni prihodi su mu manji, će plaćati ovaj porez a ovaj drugi, jer prima sa više izvora neće. I to je vama pravedno. Vi stvarno nemate pojma što znači riječ pravednost, to je vama strana riječ. Treći primjer, opet dva. Jedan prima 3000 kuna i 1 lipu i on će na to svaki mjesec platit 60 kuna ovog poreza. Drugi prima 2 tisuće 999 kuna i 99 lipa i ne plaća. E sad, di je tu nepravda? Onaj prvi koji plaća, on ne plaća za tu razliku od 2 lipe porez nego za cijeli iznos, za cijeli iznos. Znači i za onih 2 tisuće 999 kuna i 99 lipa kao njegov kolega i za te 2 lipe razlike. Pravedno bi bilo kad bi bila nekakva osnovica, nekakva crta, nema ispod 3 tisuće kuna se ne oporezuje, a što se oporezuje? Prihod iznad 3 tisuće, pa nek plati na one 2 lipe porez, ali ne na cijeli iznos. Kad taj iznos ulazi u oslobođenje plaće. Ja ne znam jel' vi to ne razumijete? Jel' vi to ne možete domisliti? Ili vi stvarno nemate pojma što je pravednost? Uvaženi zastupniče molim vas, dozvolite. Imam pravo intervenirati kad je za to potrebno i zato sam ovdje. **Stazić, Nenad (SDP)** pravnik? Sa saborske govornice mogu. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Ma, ali to nije u redu, to vi kao pravnik znate da to nije u redu. Drugo, ne možete na taj način se obraćati skupini zastupnika

Molim vas, ne možete polemizirati sa predsjedavajućim. Izvolite nastavite raspravu. **Stazić, Nenad Gledajte, vi oporezivate sad s ovim, namećete porez, taj harač, na sve one koji imaju preko 3 tisuće kuna. A dajte vi živite od 3 tisuće kuna. Ajte vi kupite hranu, odjeću, obuću, školujte djecu. Znači vi zadirete, vi ljudima oduzimate egzistencijalni minimum. Oni neće moći živjeti. Mi smo socijalna država po Ustavu. Vi ovim svojim porezom potpuno poništavate tu socijalnu kategoriju. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa, vrijeme vam je isteklo. Imamo nekoliko ispravaka netočnih navoda i idemo redom. Prvo je uvaženi zastupnik Davor Huška. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Ispravljam netočan navod kolege Stazića koji je rekao blagajna je prazna. Doživjeli smo još jedan ekstazičan, a pomalo i metastazičan nastup kolege Stazića koji zna da je blagajna prazna, ali isto tako bi trebao znati da nijedna mirovina u Hrvatskoj ne kasni, da nijedna plaća u javnim ustanovama, javnoj upravi, u školama, u zdravstvu, u policiji ne kasni, da socijalna prava izvršavaju se sva iz državne blagajne koja je prazna jel' prema njegovim navodima i da je ovo minimalna solidarnost koju građani Hrvatske prihvaćaju i kroz ovaj porez i uključuju se zajedno sa Vladom Republike Hrvatske, zajedno sa Ministarstvom financija u u saniranje šteta nastalih ovom teškom gospodarskom situacijom. Hvala. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Stazić je puno govorio i puno izgovorio netočnih navoda. Jedan od njih je i nekoliko puta se na njega vraćao, kako Andrija Hebrang štiti lopove. Dakle, štiti kriminal u MORH-u, štiti ovo, štiti ono. S druge strane, govorio je o štićenju svojih lopova itd. Ja mislim dragi kolega ne samo da ste pogriješili nego nemate pravo tako govoriti zato što istraga još nije niti završena niti je uopće proces proveden o bilo kome, prema tome dok se god to ne dogodi nema pravo nitko ovdje kazati da je bilo nešto što nije dokazano da je bilo. Na temelju dokumenata koji su bili na raspolaganju Andriji Hebrangu, osim ako vi niste imali neke posebne i svoje vlastite, nije mogao nitko dokazati niti navesti bilo kakav kriminal. Prema tome, nije točno. S druge strane ne postoji sustav, ne postoji država u kojoj ljudi ne krše zakon, i u kojima ljudi

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Kolega Staziću rekli ste u svojoj raspravi koja je bila više mržnje nego činjenica da su svi ljudi koje postavi ili imenuje hrvatska Vlada da oni kradu. Tu rečenicu sam zapisala. To nije točno gospodine Staziću, jer kada je riječ o krađi, a to je točno, najveće financijske malverzacije i krađe se dešavaju u gradu Zagrebu gdje SDP vodi grad Zagreb 10 godina. I jučer niste imali snage nego ste dali još potporu kao predsjedničkom kandidatu prvom čovjeku u gradu Zagrebu jer ćete možda ako prođe poslije zajedno krasti još više. Ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Dragan Kovačević. Izvolite. **Kovačević, Dragan (HDZ)** Hvala lijepa. Naime, ispravio bih netočan navod gdje je gospodin Stazić kazao kako je jedan gospodin u jednom javnom poduzeću krao i dobio otpremninu. Naime, prije svega mislim da apsolutno ne samo da je netočno nego nije sa naše strane niti ljudski niti politički korektno da nekoga nazivamo lopovom ako mu to pravomoćnom sudskom presudom nije dokazano i potvrđeno i nije korektno, posebice jer se radi o čovjeku koji je prošao srpske koncentracijske logore, da ga se ovdje sa saborske govornice gdje nema mogućnost vama odgovoriti ili sučeliti bilo kakve argumente da ga na taj način prozivate. Kad se sluša ta vaša, toliko žuči, toliko mržnje s koliko izgovarate to da je netko lopov, da netko krade itd., kao da u nekakvoj se seoskoj birtiji vodi rasprava, a ne u Hrvatskom saboru. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. I ispravak netočnog navoda, uvaženi zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Stazić je niz netočnih navoda izrekao. Ali ja bih se osvrnuo na onaj gdje kaže, da je nama pravedno otimati sirotinji i dijeliti lopovima. Pa to ne samo da je nego je to uvredljivo za Boga miloga. Mi otimamo. Pa naravno da socijalnu osjetljivost ova Vlada pokazuje u okviru svoje socijalne zaštite. I u rebalansu smo vidjeli da je 300 milijuna kuna u tom dijelu i u tom i u tom dijelu se izvršavaju obveze. A drugo što se tiče ovog dijela lopovi. Pa postoji u ovom društvu u našoj domovini institucije koje rade svoj posao i zna se tko je lopov, kada mu se događa pravomoćno itd. Ali vi dragi kolega uporno podgrijavate neku atmosferu lopovluka. Pa možemo se ovdje pripetavati na razne načine, ali postoji korektna rasprava za Boga miloga. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala. Imamo jednu repliku, a to je uvaženi zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. Kolega Stazić, rekli ste da je blagajna prazna, a ja bih rekao da je pravo čudo, pa čak i umjetnost kraj proračuna od 125 milijardi na ovakvom BDP-u da ta blagajna bude prazna. Međutim, kako neće biti prazna kada se u nju maši tko god stigne. Dovoljno je da smo ima ulaznicu. sada govoriti iskaznicu ili jamstvenu karticu, ali dovoljno je da bude blizu toj kompaniji da u nju zahvati. Ne bi dragi Bog namirio tolike novce koliko su ti u stanju uzeti. Drugo. Pitate se da li Vlada razumije o čemu se ovdje radi i razumije li uopće pojam pravednosti? Ja ne bih podcjenjivao Vladu. Kolega Mladineo je prošli put obrazlažući onaj zakon u srpnju, jasno i glasno rekao da je to bio koncept. Ne uzimati od nekih, uzimati od drugih. Prema tome, Vlada vrlo dobro zna što radi, ali ona nažalost nema svoj stav, nego ga otprilike korigira s obzirom na stanje u javnosti pa onda dolazi s ovakvim prijedlozima nakon te burne reakcije tokom ovog ljeta. I nadalje, spominjali ste ove otpremnine. Ako pogledate koji će financijski efekt biti od ovog zakona. To je 110 milijuna kuna. Dakle, podijelite to i doći ćete do toga da samo za isplatu otpremnina članovima Uprave HEP-a, koji su smijenjeni zato jer ne rade dobro i zato što je podignuta kaznena prijava, svi hrvatski odvjetnici, bilježnici, odvjetnici, privatni liječnici, stomatolozi, svi pripadnici slobodnih zanimanja morat će raditi punih 15 dana da samo isplate to što im je predviđeno dati otpremninom. Zahvaljuje. I na odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Kolega Richembergh, imate potpuno pravo, ja sam pogriješio kada sam posumnjao da Vlada ne razumije o čemu se radi. Vlada, vi imate potpuno pravo, Vlada razumije o čemu se radi. Ona to radi namjerno i to ne radi samo Vlada, nego očito i parlamentarna većina. To vidimo i po nervoznoj reakciji predsjedavajućeg i po svim ispravcima netočnih navoda koji su mi upućeni. To je jedan koncept. Znači, metodom barba Luke, dovedi u javno poduzeće svoga čovjeka, isprazni tamo blagajnu javnog poduzeća. Pa kada se to sazna u medijima, onda viči u Saboru e o tome ne smijete ni govoriti, jer dok taj ne bude pravomoćno presuđen, sve je uredu. A on će biti eventualno pravomoćno presuđen za 6 godina, kako radi naše pravosuđe. I sada bi se svi mi morali odreći vlastite pameti i šutiti o tome kako se u državi krade i šutiti o tome tko krade i šutiti o tome kako krade, da ne bismo izazvali ovakve nervozne reakcije parlamentarne većine. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Uvaženi zastupniče, nema nervoze ovdje za stolom predsjedavajućeg. Ima nervoze na vašoj strani. Ali mi smo time završili raspravu, pa bumo prekinuli tu nervozu. A završnu riječ u ime Vlade ima državni tajnik uvaženi Ivica Mladineo u Ministarstvu financija. Izvolite. **Mladineo, Ivica** Gospodine potpredsjedniče, važne saborske zastupnice i saborski zastupnici. Na kraju vam se zahvaljujem na konstruktivnoj diskusiji. I odgovorio bih na par pitanja. Uvaženi zastupnik gospodin Kunst je postavio pitanje, da li će se oporezivati s ovim premije od osiguranja? Ne, nego će se oporezivati dohodak od osiguranja, a dohodak osiguranja je, znači nakon proteka osiguranja, kao osiguravajuće društvo i plati osiguranu svotu i to smo za onaj iznos koji se koristio kao porezna olakšica pri obračunu plaće ili pri godišnjoj poreznoj prijavi. Također da li će se oporezivati dohodak od imovine i imovinskih prava? Da. I da li će se oporezivati police na životna osiguranja menadžera? Da, jer oni su plaćeni i ti menadžeri i automatski se mora oporezivati. I također ukoliko ima otpremnine, velike otpremnine i one se oporezuju, jer one se isto tretiraju kao plaće. Zahvaljujem. I zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kada se za to steknu potrebni uvjeti.